Poštovani predsedavajući, dame i gospodo narodni poslanici, evo konstituišemo se od petka i obaramo neslavan rekord konstituisanja srpske Narodne skupštine.Razlog zbog toga je pre svega u našem izbornom zakonu koji je po malo čudan, ne mogu da kažem nenormalan, ali u svakom slučaju nepošten i nepravedan. Nepravedan je zato što za cenzus je potrebno, kad jedna stranka ide 5%, a kada idu dve, tri, četiri 5%.Prema tome, demokratski princip tu apsolutno nije ispoštovan. Recimo u Rumuniji i Mađarskoj, ako idete sami kao stranka treba vam 5%, ako idete sa dve stranke u koaliciji treba vam 10%. U Slovačkoj ili Češkoj, ako idete sami 5%, ako idete u koaliciju od dve 7,5%, ako idete tri 15%.Ako bi se taj demokratski princip kod nas primenio preko puta ne bi bilo nikog. Ali nije to samo to problem. Problem je što ne možete znati ko u tim koalicijama koliko procenata glasova donese. Ima možda neko donese 0,5%, neko 1%, neko 2% i uđe ovde u Skupštinu, a imate na listama stranke koje su išle same, uzele 2, 3% i ostale su van mogućnosti da imaju svoje predstavnike ovde.Drugi dodatak je to što te stranke kada dobiju tako i uđu u koaliciju pokupe glasove od svoje uže rodbine i šireg komšiluka ili šire rodbine i užeg komšiluka i dodaju nešto noću što se nakupi i nešto podele među sobom u nekoj trgovini kao na buvljoj pijaci i pređu cenzus. Dođu ovde i puni vere u sebe i kako su to sebe ubedili to baš i ne znam, i odmah sa vrata počinju da nam prave jedan ambijent koji više podseća na ambijent „Bele lađe“ i sindroma „celzijusa“, gde se samo ostalo da se zna ko je među njima Hadži Zdravković, a ko je Šojić.To uopšte ne daje baš dobru atmosferu ovde u radu ove Skupštine i zato mi ovde se konstituišemo toliko dugo koliko se konstituišemo. Ali u svakom slučaju u narednom periodu trebalo bi učiniti sve da taj izborni zakon bude promenjen.Znate, ipak u ovu Skupštinu treba da uđu neke stranke koje imaju neku političku viziju, koje imaju neki politički program, a ne da osnovna ideja čim se uđe u ovu stranku dođe i sa vrata počne priča koliko je sladak kupus ili koliko su kiseli krastavci u skupštinskom restoranu.Tako da, mislim da ova rasprava koja je bila u petak od strane opozicije i šta je sve bilo izrečeno samo ukazuje po onom Andrićevom kada je rekao u jednoj svojoj knjizi – U toj kući kažu da imaju sina, ali ga ne pokazuju. Ovde se samo napravio ambijent da se ipak ta opozicija na ovaj način pokazala.Inače, ako govorimo o gospođi Maji Gojković, bilo bi i prilično lako na neki način doneti tu odluku jer je ona žena bila već u jednom mandatu predsednik Skupštine i mogli bi da ocenimo taj njen rad i sama ta ocena rada može da bude vodilja za odluku da li ona zaslužuje to mesto ili ne. U tom smislu treba odgovoriti, recimo na četiri pitanja.Prvo pitanje, kakav je njen odnos bio prema poslanicima i kako je vodila skupštinske sednice? Drugo, koliko je doprinela u nekom dizanju rejtinga ove Skupštine ili koliko je doprinela u kontrolnoj ulozi ove skupštine kada je u pitanju Vlada?Treće, koliko je doprinela u očiglednom rastu ugleda i popularnosti Srbije na međunarodnom planu? I četvrto, koliko je rad ove Skupštine doprineo da reforme koje je Vlada Srbije pokrenula i koje su napravile fenomenalne rezultate, što se svi slažu, koliko je to dala doprinos ova Skupština na čelu sa gospođom Majom Gojković?Kada je u pitanju to prvo pitanje, da li i kako se odnosila i kako je vodila sednice i odnosila prema poslanicima, mogu da kažem da je ona izuzetno korektno, dostojanstveno vodila ovu Skupštinu i pokazala je potpuno iste aršine i kada su u pitanju poslanici opozicije i kada su u pitanju poslanici pozicije, da je pokazala visok stepen tolerancije i visok stepen uvažavanja prema svima, čak i prema onim ljudima i tu pokazala izuzetnu uzdržanost na kojoj joj posebno odajem priznanje, kada su neki poslanici čak brutalno i verbalno agresivno bili nastupali i vređali je u toku sednica Skupštine.Taj njen rad i takav način nastupa u svakom slučaju podigao je rejting ove Narodne skupštine, iako je to vrlo teško s obzirom na transparentnost i otvorenost rada Narodne skupštine i tvrdim da bi sve institucije u ovoj državi daleko manji rejting imale kada bi i one nastupale toliko transparentno i otvoreno koliko se ovde radi kada je u pitanju Narodna skupština.Kada je u pitanju međunarodna saradnja, Srbija danas više nego ikad ima ugled u svetu, najveći mogući. Srbija ima otvorena vrata i prema istoku i prema zapadu. Srbija je najzad svoje mesto obezbedila u smislu da je izuzetno poštovana i cenjena i predstavlja faktor stabilnosti ovde na Balkanu, zemlja u koju svi upiru prst kao primer kako se iz jedne zemlje koja je bila u samom ponoru, koja je bila u sukobu sama sa sobom, koja je bila uništena i devastirana, podiže iz pepela kao Feniks.U tom smislu parlamentarna diplomatija koju je vodila Maja Gojković, zajedno sa poslanicima svih stranaka koje su učestvovale u tome, svakako je doprinela tom podizanju ugleda i statusa Srbije u svetu.Kao poslednje i možda najvažnije, a to je koliko je ova Narodna skupština doprinela reformama sveopštim u Srbiji. To su reforme i ekonomske i političke i socijalne i moralne i duhovne, sveopšte reforme jedne zemlje koja najzad uspeva i vraća svoje mesto u Evropi.Svakako taj rad ove Narodne skupštine, donošenje oko 200 zakona, od kojih su ti zakoni svi bili u funkciji napretka Srbije,

Doprineli su velikoj izgradnji infrastrukture, doprineli su razvoju i promenama u svim sferama života.Zbog svega toga, mislim da su to dovoljno izneti razlozi da Maja Gojković apsolutno zaslužuje da nastavi da vodi ovu Narodnu skupštinu. Hvala lepo.

Dame i gospodo, osetio sam se povređenim i uvređenim jer je Branislav Blažić izjavio da je zakon bio drugačiji, da bi sve opozicione klupe ostale prazne. To nije tačno. Srpski radikali nikada ni u jednu predizbornu koaliciju nisu hteli da stupe i zato su ponosni. I to je jedino časno ponašanje u parlamentarnoj demokratiji. Ali, da je takav odnos bio u zakonu koji bi propisivao za dvostranačku koaliciju cenzus 7%, pa 9, pa 11, itd, onda bi koaliciji koju je predvodila Srpska napredna stranka trebao cenzus 60%. Kod vas je 12 stranaka u jednoj koaliciji i pogledajte koliko ste procenata glasova osvojili – 48%. Podelite to sa 12, znači, po stranci 4%. U proseku nijedna ne bi bila u parlamentu.

Po starom običaju, naravno, držaću se teme dnevnog reda.Ne govori se ovde samo o ideji da gospođa Gojković kao jedina kandidatkinja bude izabrana na svoju funkciju, radi se o očuvanju zakonodavne vlasti, koje je dovedeno u pitanje. Radi se opstanku centralne političke institucije u Srbiji, koja je baš u vreme predsedavanja gospođe Gojković doživela svoj krah.Nakon krah.Nakon svih zakona koji su usvojeni, leks specijalisa, Zakona o planiranju i izgradnji, Zakona o konverziji, parlament je češće služio kao paravan da nekolicina ne završi u zatvoru, nego kao politička institucija koja je radila u interesu građana koji su dobili ovde svoje legitimno izabrane predstavnike. Mislim da je to praksa koja je veoma loša – da se na brzinu izglasaju pojedini zakoni koji su u interesu nekolicine u vrhu vlasti, a da se onda jednoga dana kada se institucije oslobode straha i kada ojačaju, pa osumnjičeni dođu pred pravosudne organe zemlje, da mogu da kažu: „Znate šta, poslanici su o tome glasali. Pitajte narodne poslanike. Nismo mi krivi što smo krali po zakonu“. U to se pretvorila ova Skupština u poslednjem sazivu.Odnos prema izvršnoj vlasti, odnos prema predsedniku Vlade, prema Vladi Republike Srbije, prema ministrima, bio je podanički i to je malo reći. Odnos prema opoziciji je bio osvetnički, u najmanju ruku. Odnos prema vladajućoj većini je bio pun protekcije, da je upravo gospođa Gojković bila ta koja je uspostavila pravilo demokratije koje je još jedino važilo u „Životinjskoj farmi“ Džordža Orvela, gde su svi, navodno, jednaki,

kada nema vladavine prava, onda možete da usvajate zakone, pošto imate nespornu većinu, kakve god želite, ali će onda građani tražiti pravdu van institucija i to je ono što je loše, to je ono što nas vraća u 90-e godine i to nije dobro za Srbiju.Suština Srbiju.Suština je da izvršna vlast bude dobro kontrolisana. Upravo je to izostalo u prethodnom periodu. Koliko je puta premijer bio poslednjeg četvrtka u mesecu i odgovarao na pitanja narodnih poslanika? Svega nekoliko puta,

To je takođe praksa koja je loša za srpski parlament.U srži svake autoritarne ličnosti, svakog medijskog mraka, svake diktature, leži strah, strah od argumenta, strah od postavljanja pitanja, strah od istine. Oni se tada boje Narodne skupštine i narodnih poslanika. Iz tog razloga bih zamolio gospođu Gojković da se ne boji izvršne vlasti, iako je strah pokazala nebrojano puta do

stati u zaštitu i odbranu predsednice Narodne skupštine ukoliko drži do digniteta Narodne skupštine, odnosno parlamenta, ukoliko drži do digniteta narodnih poslanika, ukoliko uspe da od Skupštine Srbije napravi centralnu političku instituciju, kao što joj to i dolikuje, kao što joj je to Ustavom i zakonima zagarantovano. Ukoliko se gospođa Gojković bude bojala predsednika Vlade, onda je najbolje da pošteno još i danas zahvali svojim kolegama i podnese ne ostavku, ali da izostane iz trke za predsednicu Narodne skupštine, jer mislimo da bi to u najmanju ruku bilo fer i pošteno prema onim građanima koji su dali poverenje poslanicima, čak i vladajuće većine.Ovim završavam. Odnos prema profesoru Mićunoviću u poslednjih nekoliko dana, kako medijski, tako i od mojih kolega, bio je u najmanju ruku vulgaran. Nije bio potkrepljen ni politički, ni kućnim vaspitanjem, bez bilo kakvog poštovanja prema godinama, prema iskustvu, prema svemu onome što je i profesor Mićunović kao najstariji predsedavajući ove Skupštine uradio za ne samo 26 godina, nego i mnogo duže, kada je kada je u pitanju razvoj demokratije u Srbiji. Ne bih voleo da tako bude, a bojim se da će biti, ali ne bih voleo, da u ova dva radna dana zapravo ovaj saziv bude poznat kao svetla tačka srpskog parlamentarizma i demokratije. Pozivam gospođu Gojković, koja nesporno ima većinu da bude izabrana na tu funkciju, da to ne dozvoli, pre svega svojim postupanjem, poštovanjem zakona i Poslovnika o radu Skupštine i da ne dozvoli Vladi Republike Srbije da bude organ koji niko ne kontroliše, da ne dozvoli predsedniku Vlade Republike Srbije da svaki put kada dođe u Skupštinu Republike Srbije sve poslanike stavi u svoj džep. To građani, pre svega, ne zaslužuju. To loše utiče na demokratiju u ovoj zemlji. Zahvaljujem.

Marković** Dame i gospodo narodni poslanici, želeo bih pre svega svima da čestitam verifikaciju mandata, pogotovo novim poslanicima, pogotovo poslanicima kojima je ovo prvi mandat, i da poželim, pre svega, uspešan rad.Danas je veoma važan dan, dan kada završavamo, odnosno nastavljamo proces konstituisanja parlamenta, konstituisanja Narodne skupštine kao najvišeg predstavničkog tela i najvišeg zakonodavnog organa Srbije, onako kako to Ustav nalaže.Izbor predsednika Narodne skupštine, dakle, prvog među 250 narodnih poslanika, svakako je nešto što je od velike važnosti za našu zemlju, kao korak ka uspostavljanju i konstituisanju ostalih organa vlasti u zemlji. Srpska napredna stranka i ostale stranke koje su bile na izbornoj listi „Aleksandar Vučić – Srbija pobeđuje“, predložile su, kako smo i čuli, gospođu Gojković kao kandidata za ovu funkciju.Sad, ako krenemo redom, moramo naglasiti, iako je već rečeno, da izborna lista koju je predvodila SNS, izborna lista „Aleksandar Vučić – Srbija pobeđuje“, apsolutni je pobednik ovih izbora i samim tim, kao logična posledica, je to da mi danas predlažemo predsednika parlamenta. Tu nema ništa sporno. Ja bih još dodao da izlazimo sa najboljim mogućim kandidatom, izlazimo sa najjačim kandidatom. Gospođa Gojković je u prethodnom sazivu pokazala da ona to i jeste, pokazala je da parlament može da dobije na težini, pokazala je da može da se podigne nivo rada i kvaliteta samog parlamenta. Duboko sam uveren da će i u narednom periodu tako i ostati.Naravno, neće svi glasati za gospođu Gojković danas. Neki su se izjasnili da neće glasati, neki će biti protiv, a ko će biti protiv? Neće glasati oni koji su protiv podizanja, da kažem, političke i parlamentarne kulture Uostalom neki poslanici koji su na njihovoj listi su u proteklom sazivu pokazali da im nije stalo do podizanja ni kulture rada i parlamentarizma uopšte. Neki poslanici su umeli samo da vređaju u prošlom mandatu, da ne pominjem šta su govorili, da vređaju i predsedavajućeg i narodne poslanike, ali time da vređaju i građane Srbije.Neće glasati ni oni kojima su bitniji Maldivi i Brioni, nego građani Srbije i Srbija. Ovaj prethodni govornik malopre je pominjao nekakav strah. Ne znam kakav strah, strah od Aleksandra Vučića. Ja znam da on ima strah. Ja razumem njegov strah od Aleksandra Vučića. Da sam na njegovom mestu, i ja bih se plašio Aleksandra Vučića.Odnos prema opoziciji je bila zamerka prethodnog govornika, gospodine predsedavajući. On je našao za shodno da pominje odnos prema opoziciji. Vi ste celu poslaničku grupu izbacivali dok je vaš predsednik parlamenta bio predsedavajući, celu poslaničku grupu.Neće glasati za Maju Gojković ni oni koji fantomke vade iz džepa. Svako od njih ima jednu fantomku spremnu, verovatno u garderoberu, verovatno u ormaru, za ne daj bože, a ta fantomka je simbol njihovog političkog delovanja, njihove političke kulture.Doduše, neće glasati ni oni koji su bili spremni na izazivanje političke nestabilnosti, koji su bili spremni da rizikuju, a ja ću dodati čak možda i priželjkuju nekakve scenarije, da li ukrajinski, da li makedonski, ne znam ni ja koji scenario, a sve zbog njihovog cenzusa, sve da bi oni prešli cenzus, jer im je jedino bio važan cenzus, odnosno poslanička plata, odnosno skupštinski restoran, što su i pokazali ovih dana.Ne znam šta gospodin iz Smederevske Palanke pokazuje, bio bi red da ga opomenete. Možda je to izveštaj kako je uništio Smederevsku Palanku, možda je to izveštaj o zaduženosti Smederevske Palanke, ali u svakom slučaju želim da vas obavestim da reagujete. molim vas. **Aleksandar Marković** Gospodine predsedavajući, za Maju Gojković danas neće glasati ni oni koji su ovu Skupštinu i ovo zasedanje očigledno doživeli kao zabavu, kao nekakav izlet, pa su neki poslanici neke poslaničke grupe Dosta im je bilo ili im je dosta svega, ja ne znam više ni kako se zove ta poslanička grupa, iskoristili prvom prilikom da siđu u restoran. Sat vremena celih nisu bili poslanici, a već su se obreli dole u restoranu i još se slikaju, što govori u prilog činjenici da im je samo bilo stalo do poslaničke plate i skupštinskog restorana.Niko od njih neće glasati za gospođu Gojković i pri tome ni jedan adekvatan argument neće dati za svoj današnji stav, već niz paušalnih ocena, niz tra-la-la argumenata, ali dobra stvar u celoj priči je da smo u direktnom prenosu, da građani Srbije mogu direktno da vide na delu kakva je argumentacija i kakva je politika a koju zastupaju oni koje sam naveo.Još naveo.Još samo jedan stvar i završavam. Prethodni govornik je pominjao farmu, nekakvu životinjsku farmu. Ne znam o kakvoj farmi je reč. Nisam znao da je bio na farmi, ja znam da je bio na Maldivima. Zahvaljujem. Nemojte nagrađivati aplauzom one koji vređaju, kleveću, a posle se buni zašto nije u datom trenutku nešto ispravljeno.

Metafora koju je izneo gospodin Balša Božović odlično oslikava stanje u srpskom političkom životu. Još bolja je metafora Orvelove „1984“, što smo čuli iz prethodnog izlaganja. Posle ću vam objasniti šta je to.Čuli smo iz prethodnog izlaganja ideju kako bi svi trebali da glasamo za predsednicu i kako su oni koji ne glasaju za kandidatkinju za predsednicu parlamenta protiv podizanja političke kulture u Srbiji. Upravo ideja i koncept da bi svi trebali jednoglasno, kao na stranačkoj skupštini SNS, da glasamo za jednog kandidata nas je dovela do toga da živimo u totalitarnom društvu, da živimo u jednoj državi državi u kojoj postoji diktatura, u kojoj postoji kontrola nad svim sferama društvenog života jedne stranke, jednog čoveka. Upravo ta filozofija po kojoj treba napasti, blatiti, stigmatizovati, satanizovati svakoga ko ne glasa i ne razmišlja onako kako razmišlja vladajuća stranka i onda se još spominje strah od Aleksandra Vučića. Ma nemoj, sada Balša Božović treba da se plaši predsednika Vlade. Zašto da se plaši predsednika Vlade? Koja je funkcija predsednika Vlade, da predsednik Vlade predstavlja na bilo koji način opasnost po bilo kog poslanika u ovom parlamentu? Poslanik ima supremaciju u odnosu na predsednika Vlade, gospodo, poslanik je predstavnik građana, građani imaju suverenitet. Naučite to.Nema razloga da se Balša Božović plaši bilo koga, nego vi imate razloga da se plašite onoga u šta pretvarate Srbiju. Pretvarate je u totalitarnu državu, pretvarate je u državu u kojoj postoji diktatura, u kojoj postoji nemogućnost da se kaže drugačija reč i drugačiji stav. Zaboravite to bivši režim, gospodo. Vi ste na vlasti već više od četiri godine.

…s obzirom na broj vlada koje ste imali do sada i zaboravite te poštapalice. Zaboravite to našem predsedniku parlamenta. Imali smo jednom godinu dana predsednika parlamenta, gospodina Dulića. Hvala. Gospodine Mićunoviću, ja mislim da je način na koji vi vodite ovu sednicu skandalozan.Gospodine Pajtiću, Pajtiću, ja sam čitao tu „Životinjsku farmu“ Džordža Orvela i ta metafora vašeg vojvode od Maldiva je bezobrazna da ne može biti bezobraznija. U „Životinjskoj farmi“ Džordža Orvela, tom zamišljenom državom vladaju svinje. Da li vi sada hoćete da kažete da su svi ovi ljudi koji sede iza mojih leđa svinje? Da li je to ta metafora?

uporedio poslanike DS sa likovima iz „Životinjske farme“?Ono što ja hoću da pitam vas, gospodine Mićunoviću, da li biste mogli da zamolite vašeg predsednika stranke kada će vrati da otete pare od dece ometene u razvoju? To se desilo u vreme kada Srbija, po njegovim rečima, nije bila ni diktatura, nije bilo ni totalitarizma, cvetala je demokratija, samo se mnogo kralo, pa se između ostalog kralo od dece ometene u razvoju. Ukralo se više od milion evra. U Novom Bečeju je trebao da bude napravljen dom za decu ometenu u razvoju. Tamo stoji jedan objekat bez prozora, bez krova,

Godine 2000. DS je palila ovu Skupštinu, odnosila umetničke slike, fotelje, tepihe, upadali su heklerima, sa fantomkama u sve institucije države,

- šta treba da uradimo, pa da vi upristojite ljude koji su upropastili Srbiju i koji su upropastili Vojvodinu i koji od mržnje

da su se 5. avgusta 1995. godine, u Krajini desili najveći mogući zločini i koji nije čuo za operaciju „Oluja“ i koji nije čuo za „Heterlend“ i koji nije čuo za Fond za razvoj Vojvodine i koji nije čuo za Razvojnu banku Vojvodine i koji nije čuo ništa, sem da u Srbiji vlada diktatura, totalitarizam itd, onda ga, ili vi upristojite, ili ćemo to da uradimo mi. Nismo mi rekli da gospodin Balša da gospodin Balša Božović treba da se plaši od Aleksandra Vučića, kao predsednika Vlade, nego je on rekao. Dakle to su njegove reči, da se narodni poslanici plaše kada Aleksandar Vučić dođe u Narodnu skupštinu, pa je zadatak Maje Gojković, kao buduće predsednice da zaštiti narodne poslanike, da se ljudi više ne plaše.Evo, dajte savet gospodinu Balši, kada bude predsednik Vlade dolazio u Narodnu skupštinu, neka pobegne na Maldive, tamo mu je najsigurnija destinacija. Tamo ga niko živi neće videti, niti će mu bilo šta reći.Ja vas molim gospodine Mićunoviću,

je gospodin Vučić kao predsednik Vlade, dolazio u Narodnu skupštinu više nego svi predsednici Vlade koje je davala DS. Mirko Cvetković, u Narodnoj skupštini da odgovara na pitanja narodnih poslanika nije bio ni jedanput, apsolutno ni jedanput. Aleksandar Vučić, kada god je dolazio u Narodnu skupštinu, poslanici DS su bežali, tako da nisu mogli da pogode vrata. To je jedna stvar.A druga stvar, druga stvar, gospodine Mićunoviću, objasnite vašim neukim kolegama iz DS da Vlada ima obavezu da dolazi na sednice Narodne skupštine, da odgovara na pitanja narodnih poslanika, poslednjeg četvrtka u mesecu, od 16,00 do 19,00 časova, pod uslovom da Skupština tog dana radi. Vlada će da dolazi svakog poslednjeg četvrtka u mesecu kada Skupština tog dana bude radila. Inače, ta obaveza Vlade ne postoji, ali ja mislim da su oni Poslovnik pisali prema sebi. Oni su mislili da će stalno biti na vlasti i da će stalno predsednik Vlade biti Mirko Cvetković, koji se nikada neće pojavljivati u Narodnoj skupštini. U međuvremenu desilo se to da je DS pala sa vlasti, za predsednika Vlade je izabran Aleksandar Vučić i sada njima smeta u stvari Poslovnik. Poslovnik koji obezbeđuje pravo predsedniku Vlade da dođe u Narodnu skupštinu i da vodi dijalog sa poslanicima.Sada

da se stvori iskrivljena slika kako mi iz SNS bilo koga plašimo, to su reči Balše Božovića, i molim vas kažite vašem predsedniku partije da konačno vrati pare od dece ometene u razvoju. To bi bio jedan vrlo fin i ljubazan gest od njega. Postavili ste mi nekoliko pitanja i dali ste mi uputstva šta da radim.Ako je reč o uputstvima kako se ponaša u Parlamentu i poslanici i ministri i predsednik Vlade, o tome sam napisao knjigu. Ko želi može da pročita. Nemam nameru da otvaram tu debatu, u trenutku kada imamo jedan zadatak da izaberemo gospođu

Počećemo da raspravljamo kakva je ko stranka, šta je ko uradio i tako možemo do osam sati, ali dalje ne. Prema tome, neka vam to bude jasno.Ima reč, Pajtić** Uvaženi gospodine predsedniče parlamenta, poštovane dame i gospodo poslanici, gospodin Martinović je očito opterećen ovim staleškim kategorijama. On je dao zakletvu jednom vojvodi koji je prisutan ovde u parlamentu i izgleda zbog nekoliko upravnih odbora odustao je i od date zakletve i političke lojalnosti, pa i od lojalnosti prema samoj

i više funkcionera tadašnjeg DOS nego sa ove strane parlamenta. U tom smislu zaboravite više to da DS spočitavate paljenje skupština i pripadnost bivšem režimu. Bivšeg režima ima više među vama nego među nama.Što se tiče „Oluje“, ja sam nesrećne ljudi koji su usred „Oluje“ bežali, napuštali svoje domove, zbrinjavao i organizovao u svojoj rodnoj opštini, prijem izbeglica, 1995. godine i nikada se nisam iživljavao zloupotrebljavajući njihovu muku kao što to čine gospoda iz vladajuće stranke, koristeći njihovu muku za marketing na način na koji to znači čak i progon, u tom trenutku i moje porodice pre nekoliko meseci i ljudi meni bliski.Što se tiče gospodo draga, „Heterlenda“, gospodina Mišu Vrebala ste hapsili zbog te stvari, taj postupak je odavno u toku. Šta ste uradili posle ovih izbora? Ušli u koaliciju sa odbornicima Miše Vrebala. Dakle, SNS posle silnih priča o deci ometenoj u razvoju kojima su otete neke pare, ulazi u koaliciju sa Mišom Vrebalom koga su optuživali da je oteo taj novac. Toliko o principijelnosti i toliko o tome šta je „Heterlend“ i koliko je bilo smisla u tim pričama. Ne sumnjam da je gospodin Martinović čitao i „Životinjsku farmu“ i možda još neke druge knjige, konačno bio mi je student, tako ne sporim da ponešto čita, ali očigledno nije razumeo ni Orvelovu metaforu. Orvel je pisao o ljudima, životinje su bile samo metaforički prenete u tom romanu, a jeste gospodin Martinović formalno završio obrazovanje, ali se izvinjavam parlamentu što ga nisam vaspitao na način na koji sam to trebao da činim dok mi je bio student. Hvala. **Dragoljub

Zahvaljujem gospodine predsedavajući, dame i gospodo narodni poslanici, izvinjavam se gospodine Martinoviću što niste razumeli „Životinjsku farmu“. Ja vam na kraju u tome zaista ne mogu pomoći, ali bih vas zamolio da na spisak nepoznatih pojmova stavite alegoriju. Jednostavno, sledeći put pokušajte u drugom čitanju da možda nešto i shvatite.Nikoga nisam uporedio sa životinjama, nego sa demokratijom koja se sprovodila u „Životinjskoj farmi“. To je demokratija kako je vi razumete i mislim da je ona pogubna po srpsko društvo.Gospodin društvo.Gospodin Marković je izjavio da je na mom mestu, plašio bi se gospodina Aleksandra Vučića. Neka je živ i zdrav i gospodin Marković i gospodin Aleksandar Vučić. Poručite svom šefu da ga se ne bojim i nikada ga se naravno neću plašiti, a mislim da oni koji stojeći aplaudiraju kada uđe po 20 minuta,predstavljaju one koji se straha oslobađaju kroz razne aplauze koji traju u nedogled.Kada su u pitanju statistike imamo otvoreni parlament i on možda i najrealnije govori o gospođi Gojković koja je vodila Skupštinu Republike Srbije do sada. Kada su u pitanju replike diskusija, kada su u pitanju debate koje smo vodili ovde i svi oni zakoni po hitnom postupku i njih nekolik desetina koje ste stavljali pod jednu tačku dnevnog reda, kada smo tražili replike, često ih naravno nismo dobijali,

o načinu na koji gospođa Gojković poštuje Poslovnik, uvek ga naravno tumači u skladu sa onim što je volja vladajuće većine.Završavam, strah postoji samo onda kada neko pokušava da uspostavi diktaturu zato što se boji istine, argumenata, debate i diskusije. To ste u prošlom sazivu bili vi, nadam se da nećete biti opet i da ćete smoći snage i hrabrosti da da argumentovano razgovarate o svakoj temi, o svakom zakonu, posebno o onim stvarima koje su se ticale standarda života građana Srbije. Hvala.(Milan

Zahvaljujem predsedavajući. Replika. Jako kratko. Zbog građana Srbije samo da preciziram pojam – strah. Kao što je šef naše poslaničke grupe rekao, gospodin Božović je rekao da ima strah od premijera, a ja sam na to rekao da imam razumevanje za njegov strah od premijera, jer da sam na njegovom mestu, kao što nisam, verovatno bih se i sam plašio. Gospodin Božović dobro zna šta je radio i zbog čega je kriv i otkuda uopšte dolazi taj strah, strah zbog pljačkaških privatizacija, strah zbog uništenih stotina i stotina fabrika i preduzeća, strah zbog stotina i stotina hiljada nezaposlenih koje ste ostavili posle njegove vlasti, možda ne njegove lično, ali vlast iz njegove stranke čija je sada perjanica u Skupštini.Razumem Skupštini.Razumem njegov strah i opet ponavljam da razumem njegov strah. I ja bih se verovatno plašio da sam na njegovom mestu, ali nisam.

Član 107, gospodine predsedavajući, obzirom da jedino vi možete da prekršite Poslovnik moram vama da reklamiram uvek kada se dešava nešto što je neuobičajeno i što odudara od ovog Poslovnika.Molim vas još jednom, a naročito one koji sa vama tu rade da vode računa o tome ko se javlja za povredu Poslovnika, ko se javlja za replike i da u skladu sa tim dajete reč, a ne da preskačete i da se ne držite odredaba Poslovnika.Dostojanstvo Narodne skupštine je povredio jedan od prethodnih govornika i konstantno sa te strane dolaze uvrede, odnosno povrede Poslovnika u smislu dostojanstva Narodne skupštine, u smislu iznošenja neistina.Da ne bi to postala praksa, jer kada više puta iznesete jednu neistinu i to se prećuti, onda to postane praksa.Član 205. koji reguliše materiju poslaničkih pitanja Vladi svakog zadnjeg četvrtka u mesecu glasi ovako – poslanička pitanja postavljaju se Vladi u prisustvu članova Vlade. Svakog poslednjeg četvrtka u mesecu na sednici koja je u toku od 16 do 19 časova, kada se prekida rad po dnevnom redu. Dakle, nigde ne piše – ako se tog dana ne radi. Svakog četvrtka u mesecu kada je sednica u toku, ali ne kada se tog dana ne radi. Ne može da neko odredi ako mu ne odgovara da se tok dana ne radi i onda nema sednice.

na ovoj sednici, zato što je, znate, red je i između ostalog i da se spreči da se izgovaraju neistine posebno od nekih ljudi koji tvrde da ovde vlada nekakva diktatura, a bili su predsednici pokrajinske Vlade, a za njihovo vreme Skupština Vojvodine je 2-3 puta godišnje zasedala i nikada se gotovo nisu obraćali poslanicima Skupštine Vojvodine, čime su apsolutno demonstrirali diktatorski karakter koji nose u sebi

Koji je član Poslovnika povređen? čelnici u gradu dobijali su lokale kod hotela „Palas“, tate su im dobijale rudnike da trguju rudom

Zahvaljujem.Član 107. stav 1, član 103, član 108, član 109. – opomena se izriče narodnom poslaniku da zbog povrede dostojanstva Narodne skupštine izreknete opomenu narodnim poslanicima koji su na grub način vređali poslanike druge poslaničke grupe ma kako se te poslaničke grupe zvale, one koje vređaju i one koje su povređene.Gospodine

tamo što pokušavaju da uvrede treba da znaju da je mudre ljude teško uvrediti. Mene lično…Gospodin

Mene lično mogu da uvrede samo bolji od mene, gori nikad. Ako, podvlačim – ako se nekim kolegama priviđaju životinje neka pogledaju da nisu ispred ogledala. Hvala.

Kolega je citirao 103, 108. i 109, a ne i 107. Dakle, član 107. nije bio pomenut.Dakle, govornik je dužan da poštuje dostojanstvo Narodne skupštine. Moram da vam kažem da je grubo narušeno dostojanstvo Narodne skupštine idejom da bi bilo koji poslanik trebao da se plaši predsednika Vlade i onda govorimo o tome da ne živimo u diktaturi. Šta je predsednik Vlade? Da li predsednik Vlade može da hapsi? Da li predsednik Vlade može da diže optužnice?Ako je neko i prekršio zakon, kakve veze ima predsednik Vlade sa tim i zašto bi se neko od narodnih poslanika plašio predsednika strah o kome se govorilo i koji je spočitavan gospodinu Božoviću potiče iz prirode ovog režima, potiče iz ideje da bi jedan čovek trebalo da odlučuje o tome da li će protiv nekoga biti podizana optužnica, da li će biti hapšen i slično. Gospodo, na takav način nećete razgovarati u narodnom parlamentu i nećemo dozvoliti da se na takav način priča u zemlji koja pretenduje da bude i deo EU i pretenduje da bude pravna država.Ispade gospodin Božović odgovoran za pljačkašku privatizaciju. Juče je bio Koštunica odgovoran, danas je gospodin Božović. Dogovorite se više ko je odgovoran za pljačkaške privatizacije.To što sam bio predsednik pokrajinske Vlade, znate šta gospodo, za nas su građani glasali četiri puta, dakle, 16 godina jesmo imali odgovornost zato što nismo bili tako bahati i tako nasilni kao vi. Vi možete samo da sanjate o tome da 16 godina imate odgovornost bilo gde. Hvala. **Dragoljub Profesore Mićunoviću, dame i gospodo narodni poslanici, imam toliko poslaničkog iskustva da bih verovao da će ova debata da ide drugačije i onaj ko misli da ja imam problem sa tim, pa nemam. Naravno da nemam.Izbor predsednika parlamenta je par ekselans politička tema, ona prethodi onoj većoj političkoj debati o ekspozeu mandatara. Jedna priča se naslanja na drugu. Teško je uokviriti naše debate, ali je sve to deo političkog života, naročito parlamentarnog. Tako da ja sa tim nemam problem.Za dva dana previše strančarenja, previše demagogije, a premalo suštine. Šta je po meni suština? Hoćemo li da razgovaramo o tome da li smo iz prethodnih 10 saziva nešto naučili ili ćemo iznova i iznova da ponavljamo iste greške? Kako ćemo da uključimo što veći broj građana u proces odlučivanja, u nevladin sektor i diskusiju učinimo efikasnijom, zakone boljim to je po meni suštinsko pitanje na koje ova debata treba da da odgovore.Lično neću glasati za gospođu Gojković iz dva razloga. Prvi razlog je principijelne prirode. Mi smo opozicija. Vi tu podršku od opozicije niste ni tražili.Drugi razlog je taj što se paradigma njenog predsedavanja parlamentom, u stvari može da stane u onu rečenicu izgovorenu upravo opoziciji da mi imamo manja prava od poslanika vlasti. Tu je duboko pogrešna i za parlamentarni život štetna izjava. Poslanici opozicije mogu da imaju manje vreme, kraće vreme za diskusiju. To je proceduralno uređena stvar zbog broja glasova, i to razumem, ali ni jedan poslanik ne sme da ima manja prava od drugog poslanika.Svako ko bude seo za taj sto i nosi se mišlju da bilo koji poslanik ima manja prava u odnosu na drugog iz bilo koje stranke, mora da zna da urušava najvažniju političku instituciju u zemlji. Lično ću se boriti protiv toga, onda i kada su prava poslanika većine u pitanju. To je stvar principa.Mnogo

Nisam za to da se ministri plaše da dolaze u Skupštinu, ali nemam ništa protiv ukoliko će da gutaju knedle i nemam ništa protiv da razvijamo jednu ozbiljniju debatu od one koja je bila. Poslanici treba da treba da se zahvaljuju ministrima na usvojenim amandmanima, oni treba nama da se zahvale što smo podneli amandmane i njihovi zakone učinili boljim, to je principijelna stvar.Ono što ovaj parlament, ovaj saziv mora da pronađe snage, da pokrene one debate koje je ova Vlada, prethodna vlada, sve prethodne vlade nisu smogle snage ili nisu smele ili nisu htele, u svakom slučaju, nisu pokrenule te teme: obrazovanje, pad obrazovanosti, nezaposlenost mladih ljudi, 300.000 mladih ljudi to od nas očekuje. Nisu nam potrebne pare za tu vrstu reformi kada imate uredbe iz 1988. godine, iz 1992. godine koje mlade ljude umesto na posao šalju na biro rada.

To je naš zadatak, mi na tome moramo da radimo.Kontrolna uloga, mnogo smo govorili o tome unazad ne znam koliko godina, ali malo uradili. Šta nam vrede dobri zakoni iz oblasti životne sredine kada se gušimo u smeću, šta nam vrede zakoni iz obrazovanja ako diplome proizvodimo kao na traci, a prodajemo kao na pijaci? Šta nam vredi pravna država na papiru ako svako može da stavi fantomku i poruši pola ulice u glavnom gradu. To je nešto na čemu moramo da radimo kao poslanici, to je naša obaveza.Na kraju, iz člana 99. Ustava, ogromne su nadležnosti parlamenta. Mi ovde možemo da debatujemo o ratu i miru, o granicama naše države, o vanrednom stanju, o biranju vlade i sudija. Zato naše debate moraju da imaju toleranciju, zato moramo da se držimo etike javne reči. Moramo da pokažemo građanima da smo dostojni uloge koje smo dobili. Hvala.

Neizmerno sam vam zahvalan, gospodine Mićunoviću, što ste mi posle pola sata od kako sam se javio za reč konačno omogućili da kažem nešto i ja na temu lopovluka Bojana Pajtića i DS u Vojvodini.Pošto gospodin Pajtić stalno preti nekim tužbama, te tužiće mene jedanput, dva puta, pet puta, podneće tužbu protiv Zorana Babića, ne znam više protiv koga, evo ja ću vam sada, gospodine Mićunoviću, pročitaću šta sam ja napisao, samo jedan deo, šta sam ja napisao u svom odgovoru na tužbu koju je protiv mene podneo gospodin Bojan Pajtić. Uzgred budi rečeno, isti dotični gospodin se nije pojavio na suđenju, nego je poslao svog advokata, a ja sam došao lično, tako da i to što je rekao kako se navodno nisam pojavio nije tačno.Gospodine Mićunoviću, obraćam se vama, kada je u pitanju „Heterlend“, moram da napravim jedan mali uvod, Fond za kapitalno ulaganje je osnovan 2006. godine.

od 2011. godine do 2013. godine u opštini Novi Bečej, kada je u pitanju tzv. adaptacija dvorca „Heterlend“, pribavljena je protivpravna imovinska korist, to piše u mom odgovoru na tužbu koju sam dostavio Osnovnom sudu u Novom Sadu

Gospodine Martinoviću, zloupotrebljavate funkciju predlagača. Pričate o sasvim različitim stvarima i sve što imate da kažete skupili ste, a mi ćemo ostati opet posle osam, ali ne zbog mene nego zbog vas. A vi sada možete celu istoriju da ispričate. Vratimo se, ostavimo, pustimo da završimo debatu. samo da vas obavestim kakav je stav SNS. Možete vi slobodno da sednicu prekinete već sada i da je zakažete za dva dana, ali vi da sprečite izbor

ili protiv DS, što se mene tiče možete odmah da prekinete sednicu, možete odmah da pređete i na glasanje. Samo vas molim nemojte da zapalite Narodnu skupštinu. Mnogo je para uloženo u njenu rekonstrukciju. Možete da prekinete sednicu, samo nemojte da je palite. Ako biste mogli, gospodine Mićunoviću, samo da zamolite vašeg predsednika stranke da vrati makar deo novca koji je otet od dece ometene u razvoju, mislim da bi to bio jedan human gest.

predložiću dok budem tu, da se objavljuju stenogrami sa svih sednica u „Službenom glasniku“, pa neka narod vidi i čita šta sve ko piše, pa će moći onda

rada i funkcionisanja i svedok apsolutno.Ono što mogu reći jeste da smatram da je u proteklom periodu apsolutno zaživeo jedan duh i tolerancije i parlamentarizma, a svakako da deo zasluge za do pripada i tadašnjoj predsednici Maji Gojković i današnjem kandidatu. Međutim,postoji nekoliko stvari koje su možda još značajnije nego ovo o čemu ja pričam. Pre svega, to su finansijski i ekonomski pokazatelji naše zemlje za vreme rada ove Vlade. Mogu reći da, u ostalom, potvrdu tih pokazatelja dale su i međunarodne ekonomske i finansijske institucije.Međutim, danas ću najviše afirmativno govoriti, pre svega, o određenim kvalitativnim pomacima u zdravstvu, zato što toj branši i pripadam.Pre svega, u mandatu ove Vlade formiran je Budžetski fond za lečenje dece u inostranstvu, odnosno za lečenje svih onih oboljenja čije lečenje nije bilo moguće u našoj zemlji. Naime, napomenuću da je u okviru ovog perioda, od formiranja fonda, preko 80 dece već upućeno na lečenje i data im je šansa za život. Osim toga, obavile su se neophodne intervencije, operacije koje u našoj zemlji nisu mogle da budu izvedene.Takođe, intenzivirane su aktivnosti koje su vezane za završetak Kliničkog centra Srbije i Kliničkog centra u Nišu koji treba da se završi do kraja godine. Nabavljen je gama nož koji predstavlja zlatni standard u neurohirurgiji, odnosno u lečenju onkoloških pacijenata. Dakle, pacijenti koji su se upućivali ranije u Tursku danas se uspešno leče kod nas. Kupljene su četiri nova linearna akceleratora i…Predsedavajući, ja vas molim da mi omogućite normalno izlaganje.Dakle,

neće biti rednih lista i biće na adekvatan način i u najkraćem roku lečeni. Nabavljena su i 64 sanitetska vozila. Podsetiću da je za vreme ministra Milosavljevića nabavka vozila propala, novac je uplaćen, a slučaj je na sudu. Uvedena je kubanska vakcina kod indikovanih pacijenata, a podsetiću i da su mnoge zemlje pokušavale da tu vakcinu uvedu u svoju medicinsku praksu, ali nisu uspele.Ono što je vrlo značajno, jeste da je proradila kardiohirurgija u Nišu, što je značajno i za jug Srbije i za čitavu zemlju. Upravo zahvaljujući tom rezultatu, možemo reći da je Srbija napravila jedan kvalitativni iskorak i pomerila se za šest mesta na svetskoj listi koja praktično meri nivo kvaliteta zdravstvene zaštite.Dakle, još mnogo stvari po kojima možemo diskutovati, ali ono o čemu ne možemo diskutovati jeste ovakvo ponašanje u parlamentu, ovakva opstrukcija i ovakva zaista velika želja da se predsednik ne izabere u roku koji je zakonom propisan. Hvala puno. Pajtić** Uvaženi predsedavajući, poštovane dame i gospodo narodni poslanici, radi se o replici gospodinu Martinoviću, jedno krajnje

ali ako kao predsedavajući niste reagovali na to što naziva narodnog poslanika kriminalcem, ne moram ja ni da se pozivam… **Dragoljub Mićunović** Vi se jeste prijavili za repliku redovnu, to je tačno, ali sam ja prekinuo to davanjem

i da zaista omoguće kolegi poslaniku da kaže nekoliko rečenica. Ovo je demokratija SNS. Dakle, ovo je manir koji ćemo očito viđati u narednom periodu. Gospodin Martinović mora naučiti šta je to podela vlasti, mora naučiti šta je pozicija predsednika Vlade.

gospodo, zalažite se za standarde koje ćete želeti da budu primenjeni prema vama kad budete opozicija, a bićete opozicija nekad, ne sumnjajte u to uopšte.Dakle,

pokrajinskih institucija, treba da zna da nadležni organi za utvrđivanje krivičnog dela jesu policija i tužilaštvo, da policija i tužilaštvo treba da rade na utvrđivanju toga da li je bilo negde nekakvog krivičnog dela. Svakako to krivično delo nije učinio predsednik Vlade, ali kako Iako ste mi reč dali – hajte izvolte, nema veze, neću shvatiti to kao nešto pežorativno. Predsedniče, član 27. Vi ste predsedavajući, ne može vama Bojan Pajtić, iako je predsednik vaše stranke,

Znači, primitivizmu nikad kraja ovde u parlamentu?

pa ste najednom dali nekom ovamo u sali? Predsedniče, dajte Stefani Miladinović pola sata da vodi sednicu, da koristi član 27, da se drži pravila. Ako ona kaže – ne možete da dobijete repliku, kao što ste vi rekli Bojanu Pajtiću…On može da bude vaš predsednik koliko god hoćete, vaša je poslednja. Vi ste onda dali drugim govornicima šansu da govore o nekim stotim temama. Onda, pošto je vikao na vas, vi ste brže bolje njemu nekako dali repliku koja mora biti neposredno učinjena, a ne posle pola sata da mu dajete pravo na repliku.Pokušavam da vam objasnim. Teško je shvatiti,

Ovo još nisam video, da neko ko nije izabran hoće po svaku cenu da vrši tu vlast pre nego što ga ljudi izaberu. To mi je prvi put u životu da vidim. Ja vas molim, malopre sam objasnio

pošto sam dao reč i čovek je počeo da govori, okrenuo sam se i video da ima, evo, i sada ih ima deset koji dižu, pa će se neko uvrediti. Vi hoćete opstrukciju ove sednice. Ali, verujte, ja imam odlične živce, dobru kondiciju i ja ću ovo privesti kraju, a vi probajte kako god

da vaše ponašanje, vaš način vođenja ove sednice, ne vodi nikuda. Vi ste upravo pokazali da se vi iz DS plašite svojih pretpostavljenih u partiji više nego Poslovnika, zakona i Ustava i jedno krajnje nepoštovanje ste pokazali prema dosadašnjem predsedniku Skupštine i kandidatu za predsednika Skupštine, kojem ne date da završi reč. Vaš prst danas je prvi put reagovao, i posle možda i nepristojnog reagovanja sa naše strane, da uključite zvonce barem jedanput za sve ovo vreme zasedanja kada poslanici opozicije onemogućavaju poslanike pozicije normalno govore i debatuju u ovoj Skupštini. Ovo ne priliči vašim godinama. Hvala.

bastion u tome da promoviše demokratiju, ali ovo što radite, a posebno sa članom 104. Poslovnika, zaista je skandalozno. Vi niste smeli da date gospodinu Pajtiću nikakvu repliku, zato što je govorio gospodin Laketić koji ga uopšte nije pomenuo. Vi ste možda pre gospodina Laketića mogli gospodinu Pajtiću da date repliku na ono što je gospodin Martinović izneo. Ali, to što ste učinili posle je zaista skandalozno, pritom reklamiram i član 108, uzgred, o redu na sednici se vi starate, način na koji ste se obratili gospođi Gojković i kako tretirate sve nas ovde zaista nas dovodi da počnemo da razmišljamo da vi ovu Skupštinu želite da pretvorite u hajdučiju. To tako neće moći. Mi vam to nećemo dozvoliti, a imamo vremena ako treba i pet dana ovde da sedimo, ali ćemo zaista dokazati kako se antidemokratski ponašate i kako vodite ovu sednicu. Hvala vam.

sa poslanicima pozicije, opozicije, siđite u poslaničke klupe pa diskutujte. Nemojte sa te pozicije pretiti prstom i pretiti poslanicima pozicije. Ne znači, ako sedite tamo, da mi ne možemo ništa da progovorimo tokom ove rasprave. Nemojte da pretite da ćemo da sedimo ovde još pet dana. Nije problem, ali onda recite građanima Srbije koliko će to da košta što ste vi umorni, što tražite pauzu i što ne možete da radite duže od 20 časova i što slušate svog partijskog šefa Pajtića.

Bečić** Gospodine Mićunoviću, vi jedino što ste znali danas da kažete, to je da prigovorite gospodinu Martinoviću da ova sednica ima ovakav tok, a vi ste danas više puta isključili mikrofon nego ja za dve godine. dozvoljavate da vaš predsednik, mada dozvoljavate i gospodinu Božoviću što iznosi žal što mi imamo kome da aplaudiramo, a on nema, jer ne znamo ni ko je predsednik, ni do kada će biti, pokušava samo da ostane na čelu DS-a i pokušava uz pomoć vas da zadrži formiranje Skupštine Srbije, formiranje Vlade, da bi pokušao što više da sakrije svojih tragova u kriminalu i pljački građana Vojvodine. To vi dozvoljavate, gospodine Mićunoviću. Pokušavate da koštate građane Srbije svakog dana milion i po dinara, da bi vi vršili opstrukciju u Narodnoj skupštini.Dozvolite da se formira rukovodstvo Skupštine, Vlada, da vidimo šta je to DS radila ovih 12 godina u Vojvodini. Ako je sve u redu, a građani Vojvodine tvrde da nije, da ima tu mnogo zloupotreba, mnogo pljačke, mogu da navodim do sutra, od centralnog postrojenja u Vrbasu, gde su milioni i milioni evra pokradeni, gde su sumnjivi tenderi,

a ne da vi svakog momenta kršite Poslovnik, ne dozvoljavate da završe, ne dajete reč po redosledu i isključujete mikrofon, ponavljam, više puta nego što sam ja za dve Bečić** Ako je to sve što znate, da optužujete šefa poslaničke grupe SNS, mislim da je to pogrešno i nadam se da ćete u narednom periodu shvatiti da treba da vodite ovu sednicu kako prilični Narodnoj skupštini. Hvala.

da je gospodin Pajtić izgubio nerve zato što više ne može da krade, zato što više ne može da otima narodne pare u Vojvodini i zato što je jedva prešao cenzus na izborima. Ali, to vama ne daje za pravo, gospodine Mićunoviću,

preporučio da nastavi da obavlja ovu funkciju i zbog toga na sve načine pokušava da mi govorimo o svemu osim o našoj kandidatkinji.Međutim, Maja Gojković je 22. februara 2014. godine, izgovorila rečenicu da je potrebno da se seme zla koja personifikuje Dragan Đilas Nije strašno što je ona to rekla, strašno je što ona celo svoje predsednikovanje Skupštinom posvetila tome da upravo tako i bude, što je pokazala i u nekoliko navrata ovde sada se sve žaleći na nekakav ma tretman koji dobija ovde od predsedavajućeg.Maja Gojković je, dakle, bila loša predsednica Skupštine, omogućila je Vladi da ispod žita donese u ovu Skupštinu nekoliko zakona kojima je nanela direktnu štetu građanima Republike Srbije i zbog toga mi iz DS nećemo glasati za njen ponovni izbor.Ima jedna mnogo veća stvar kada je u pitanju Maja Gojković, naša kandidatkinja koja je preporučuje za neka druga mesta, a ne za predsedavanje Narodnom skupštinom. Naime, postoji presuda Vrhovnog kasacionog suda od 9. maja 2013. godine u kojoj je jedna od strana oko kojih se vodi presuda Maja Gojković, kao gradonačelnica Novog Sada, drugi izvesni privatnik Ilija Dević, koji potražuje od grada Novog Sada, četiri miliona evra i to samo u prvom navratu, jer to je mnogo veća tužba i šteta će biti nekoliko desetina miliona evra.Dakle, Maja Gojković je jedan ugovornik, drugi ugovornik je Ilija Delić, koji zastupa ATP Vojvodinu. Na jedanaestoj strani ove presude piše – kriva su oba ugovornika i njihova krivica je jednaka.Na 12 strani piše - iz dosadašnjeg izlaganja piše vezanog za savesnost, motiv, lošu nameru, nedozvoljen predmet, nesumnjivo proizilazi da je odgovornost ugovornika ista, jednaka. To podrazumeva da postoji podeljena odgovornost za nastalu štetu u jednakoj srazmeri.Zatim kaže, nesavesni zato što su znali da ugovaraju nešto što je nedopušteno. Dakle, Vrhovni kasacioni sud je 9. maja 2013. godine doneo pravosnažnu presudu kojom je utvrdio da je Maja Gojković kriva za štetu koja je nastala gradu Novom Sadu na osnovu koje je sa računa grada skinuto četiri miliona evra. Ta žena umesto krivično da odgovara za ovu štetu koju je svesno, znajući da čini nedozvoljenu stvar, nanela gradu Novom Sadu, njegovim građanima zbog čega sam i lično oštećena podnela krivičnu prijavu protiv nje, nju danas SNS sve citirajući nekakve naslovnice tabloida kandiduje za ovako važnu funkciju.

zato što blata toliko ima sa vaše strane da ne možete sa izmišljotinama da se na ovaj način uopšte odbranite.Nešto ste zaboravili. Zaboravili ste 2012. godinu ja mislim da je to direktorica, mislim, znam Zorana Markovića, direktorica Agencije za borbu protiv kriminala i korupcije, podigla krivičnu prijavu protiv Igora Pavličića, kuma Bojana Pajtića, tadašnjeg gradonačelnika Novog Sada za taj slučaj i protiv čitavog veća grada Novog Sada za organizovani kriminal povodom tog slučaja, jer ne činjenjem od 2008. do 2012. godine, nisu ništa učinili da šteta ne nastane ili da je uopšte ne bude.Ali, niste vi krivi, pošto vi ništa ne znate o pravu, ništa ne znate da li je ovo građanska parnica bila ili krivična, nego su krivi oni koji vam daju te papire da čitate, a ne znaju kakav će odgovor dobiti. I, znate šta se desilo sa Zoranom Marković? Prvo je za taj, kaže organizovani kriminal, to je jedno ozbiljno krivično delo,

da li je bilo organizovanog kriminala od strane Igora Pavličića i svih onih koji su bili u gradskom veću, Igor Pavličić držao konferenciju za štampu u Gradskoj kući Novog Sada. Šta je to? To je istina i pretio Zorani Marković. Pretio da će on nju da smeni. Pre neki dan sam srela tu gospođu i rekla mi je, ne znate šta mi se dešavalo. Taj Igor Pavličić

čita papire koje joj neko da, tako da kritički misli da svi to radimo, ali ne treba, ne ugledamo se ni u čemu na nju, pa nećemo ni po tome. Ne čitam ja nikakve papire, ja čitam presudu pravosnažnu Vrhovnog kasacionog suda iz 2013. godine u kojoj piše da je ugovarajući posao sa izgradnjom autobuske stanice u Novom Sadu, Maja Gojković znala da čini ne dozvoljenu stvar i da je jednako odgovorna kao i Ilija Dević za štetu koja je nastala gradu Novom Sadu od četiri miliona evra i to je samo jedna od šteta u ovom velikom slučaju, zato što ima nekoliko tužbi koje će se,

govorili o onome o čemu je Maja Gojković govorila o tome da grad nije izvršio svoju obavezu, ali da šteta nije nastala zbog toga, nego je šteta nastala zbog toga što je Maja Gojković učinila nešto što je nedopušteno i da je u momentu ugovaranja znala da čini nedozvoljenu stvar. To nisu tako neke optužbe koje ovde poslanici imaju pravo, imaju običaj da čitaju sa nekih naslovnih strana tabloida, iz nekih anonimnih izvora, priča i tako dalje. Ovo je presuda Vrhovnog kasacionog suda.Ja

ne starate se o radu, ne primenjujete Poslovnik.Prethodna govornica, kao što je rekla gospođa Maja Gojković, zaista ne zna o čemu priča, nije pravnik, dozvolili ste joj repliku, nije imala pravo na tu repliku.Možemo mi sada da pričamo o nečemu što nije tema ovde, možemo da pričamo i o pravosuđe koje je postavljala Demokratska stranka u to vreme kada je vladala i harala Srbijom, kada su vršili reformu pravosuđa 2010. možda to nećete da čujete, možemo da pričamo i o Razvojnoj banci Vojvodine koju su doveli u stečaj kada su uzimali kredite bez obezbeđenja, možemo o svemu tome da pričamo, ali kada mi progovorimo, onda nije tačka dnevnog reda, a kada gospođa govori koja ne zna o čemu priča, jer nije pravnik, onda dozvoljavate i da dobije reč i da priča o nečemu što stvarno nije tema niti zna o čemu govori.Molimo vas, pridržavajte se Poslovnika.

tačka dnevnog reda o kojoj upravo raspravljamo jeste izbor predsednika Narodne skupštine, a s obzirom da je jedini predlog za predsednika Narodne skupštine gospođa Maja Gojković, u pitanju je reizbor i mi naravno da ne možemo da budemo limitirani govoreći isključivo o biografiji gospođe Gojković, koja je dobro poznata, nego treba prvenstveno da govorimo o njenom načinu rada u ove dve godine, koliko je bila na toj poziciji.Mogli smo da čujemo brojne kritike od strane opozicije da su bili na neki način oštećeni njenim radom, međutim moje je mišljenje da je ona na jedan kvalitetan, tolerantan način vodila sednice Narodne skupštine i vrlo često su upravo poslanici SNS njoj upućivali kritike da je dosta tolerantnija prema opoziciji nego prema poslanicima iz stranke koji su je predložili.Zaista, s druge strane, kada slušam da jedna žena poslanica, makar iz opozicione stranke toliko ružno govori o kandidatu ženi za jednu jednu poziciju parlamenta, zaista se jako loše osećam, posebno kada je to zasnovano na mnogim neistinitim tvrdnjama i takođe posebno je licemerno slušati da bilo ko iz Demokratske stranke kaže da je Maja Gojković oštetila građane Vojvodine.U prethodnom sazivu smo za ove dve godine doneli brojne zakone i ono što nas očekuje i sa čime će gospođa Gojković, kao budući predsednik parlamenta i svi mi ovde koji smo u ovome sazivu radimo kao narodni poslanici jeste da ćemo morati mnogo više da radimo na donošenju zakona, s obzirom da u naredne četiri godine jedan od naših ciljeva i jeste da u potpunosti harmonizujemo naše zakonodavstvo sa zakonodavstvom EU, kako bismo bili spremni za članstvo.Uskoro nas očekuje otvaranje poglavlja 23, 24, koji u stvari predstavljaju reformu celog društva u Srbiji kako bismo dostigli standarde koji postoje u zemljama EU.Jedna od uloga koju predsednik parlamenta, jedna od značajnijih uloga koju vrši jeste i reprezentativna funkcija i sve više ima parlamentarna diplomatija ulogu u našem društvu i ne samo u našem, nego i svuda u Evropi i upravo je gospođa Gojković u prethodnom sazivu parlamenta bila izuzetno aktivna promovišući Srbiju i u inostranstvu i kroz učešće na različitim međunarodnim događajima, kao i ovde u Srbiji, kada smo bili u prilici da ugostimo brojne visoke zvanice.Upravo sa ove govornice su brojni visoki zvaničnici EU imali priliku da nam se obrate, tu su bili i predsednik Evropskog parlamenta gospodin Martin Šulc, evropski komesar za proširenje gospodin Han, takođe predsednica Parlamentarne skupštine Saveta Evrope nam se obratila sa ove govornice.Takođe smo imali priliku da ugostimo i predsednike oba doma Ruskog Ruskog parlamenta gospođu Valentinu Matvijenko, takođe i gospodina Sergeja Neriškina, i upravo je to politika koju smo sprovodili u prethodne dve godine, ona koju nameravamo da nastavimo u narednom periodu, a to je saradnja sa zemljama istoka i zapada u pogledu spoljne politike i parlamentarna diplomatija i svi mi narodni poslanici možemo da učinimo dosta po tom pitanju.Kao predsednik Odbora za spoljne poslove u prethodnom sazivu imala sam dosta prilike da sarađujem sa gospođom Gojković, na jedan dobar i kvalitetan način i mislim da s predsednicima svih odbora takođe i svim narodnim poslanicima od izuzetne važnosti je saradnja sa predsednikom parlamenta, posebno rekla bih, onome ko radi u Odboru za spoljne poslove, jer upravo je to neka karika koja vezuje Odbor za spoljne poslove sa predsednikom parlamenta upravo rad na promociji naše zemlje.Takođe, zemlje.Takođe, imali smo priliku da prošle godine kada smo na inicijativu Odbora za spoljne poslove Narodne skupštine i Ruske Dume, imali smo priliku da uspostavimo jedno stalno telo koje se zove Komisija za saradnju između Narodne skupštine Republike Srbije i Ruske Dume, to je najviši nivo saradnje koji je uspostavio srpski parlament sa bilo kojim drugim parlamentom u svetu.Ruska svetu.Ruska Duma ima još tri parlamenta, pored srpskog, sa kojima ima uspostavljen taj vid saradnje, a što se tiče Narodne skupštine, mi smo jedini parlament sa kojima mi sarađujemo na tako visokom novu, to je Ruska Duma.Gospođa Maja Gojković i predsednik Ruske Dume, gospodin Nariškin prošle godine su potpisali taj vid saradnje i formiranje stalnog tela u decembru mesecu u Moskvi.Ovde sam, moram da se osvrnem zaista na jedno izlaganje predsednika poslaničke grupe Dveri, gospodina Obradovića, koji je želeći da se pohvali time kako je dobio čestitke od strane visokih zvaničnika Ruske Dume, verovatno za prelazak cenzusa, pomenuo je gospodina Železnjaka i gospodina Alekseja Puškova kao ljude od kojih je dobio čestitke.Moram da kažem da svi koji se bave parlamentarnom diplomatijom, pa i diplomatijom šire, znaju da službe koje rade za takve ljude protokolarno šalju čestitke za izbore, za nove godine i prigodne trenutke, a ono što možda niste bili dovoljno informisani vi ili narodni poslanici, a što želim sada sve da vas podsetim, jeste da je upravo gospodin Železnjak lično došao u Beograd i prisustvovao završnom mitingu SNS u Beogradu u ime Jedinstvene Rusije, vladajuće stranke u Ruskoj Federaciji, pružio podršku SNS na izborima.Takođe, moj dragi kolega i prijatelj, gospodin Aleksej Puškov je prošle godine, pošto ste ga baš vi pomenuli, prošle godine je bio dva puta u Srbiji. Oba puta na moj na moj poziv kao predsednika Odbora za spoljne poslove.Tako da mogu da kažem svim strankama koje su tek ušle u Narodnu skupštinu po prvi put ili posle određene pauze koju su imali u radu, da će morati zaista još mnogo da rade da bi uopšte mogli donekle da dostignu nivo, mislim prvenstveno na stranke koje se deklarišu kao pro-ruski orijentisane. Moraće još mnogo da rade kako bi dostigli makar donekle nivo saradnje koji je SNS uspostavila sa Ruskom Dumom, sa Ruskom Federacijom.Izbor gospođe Gojković na funkciji predsednika parlamenta, njen reizbor, je svakako i garancija da će takva politika što se tiče spoljne politike biti sprovođena i u narednom periodu i zato smatram da je njen izbor pravi izbor za ovaj parlament.

Poštovani predsedavajući, poštovane kolege narodni poslanici, naravno da najviši funkcioneri Ruske Dume i vrhunske ruske diplomate sigurno ne šalju protokolarne čestitke kada nekome čestitaju ulazak u Narodnu skupštinu Republike Srbije, niti bi oni to čestitali nekome ko nije prešao cenzus ili ko je na bilo koji drugi način uradio nešto neprimereno.Dakle, jasno je da predstavnici SNS imaju problem sa tim što nisu više jedina adresa kojom razgovaraju ruski partneri u Srbiji. Naprotiv. Oni su adresa u koju se sve više sumnja da može biti pravi partner Ruske Federacije u Srbiji.Uostalom, gospođa Đurović to sigurno najbolje zna kada analizira usklađivanje sa ovim famoznim pregovorima na daljem putu Srbije u EU, gde će sigurno Srbiju čekati i dalje ucene po putu sprečavanja naše ovakve ili ili slične saradnje sa Ruskom Federacijom. Dakle, na tom putu Srbije u EU mi ćemo svakako morati i da idemo putem u NATO i da uvodimo sankcije Rusiji i da ukinemo po nas povoljne spoljnotrgovinske ugovore koje imamo sa Ruskom Federacijom, jer prosto naši partneri iz EU to od nas traže.Dakle, ja predlažem skupštinskim odborima i naravno budućoj vladi Republike Srbije da se više pozabavi tom temom kako ćemo zapravo uopšte očuvati naše odnose sa Ruskom Federacijom na ovom pogubnom putu Srbije u EU po svaku cenu, a da ne brine za odnose Srpskog pokreta Dveri sa vrhunskim ruskim diplomatama, sa kojima smo mi prijatelji više godina unazad i koji su, naravno, u više navrata primali najviše delegacije Srpskog pokreta Dveri u Moskvi, upravo pokazujući ko je pravi partner Ruske Federacije na prostorima Srbije. **Dragoljub

104.Ako se neko izlaganje narodnog poslanika odnosi na poslaničku grupu, predstavnik poslaničke grupe ima pravo na repliku. Dakle, morate da mi date reč, jer se gospođa Đurović u svom prethodnom izlaganju obratila posredno i njeno izlaganje se posredno odnosilo i na DSS, kao stranku koja … **Dragoljub Mićunović** Čekajte, momenat, da se razumemo, ako je pomenuta stranka, onda bi imala pravo gospođa Rašković da odgovori.

Zaista mi je žao što vidim da neke stranke ovde misle da imaju tapiju na odnose sa Rusijom i da svi drugi su apriori, nisu im prijatelji i ne mogu da računaju na podršku.Ono što je činjenica jeste da nivo koji je uspostavljen sa Ruskom Dumom u ovom parlamentu u prethodnom sazivu, vi tek treba da uđete u korak na neki način, ako možete to da pratite. U prethodnom sazivu, koji je bio 100% proevropski orijentisan, 128 narodnih poslanika su bili članovi Grupe prijateljstva sa Ruskom Federacijom.S druge druge strane, javna podrška koju je uputila Jedinstvena Rusija, stranka gospodina Putina, Medvedeva, vladajuća stranka u Rusiji, je bila upućena SNS i tu činjenicu ne možete da promenite.

Lapčeviću, pravo na repliku imate ako su vas pomenuli direktno.

Zahvaljujem, gospodine Mićunoviću.Vrlo ću kratko. Gospođo Đurović, vama zahvaljujem …Dakle, član 104. Pomenuta je indirektno stranka i nivo našeg odnosa prema

ne biste mogli. popuniti mesto na ruskom tržištu, ono koje su nam oni nudili kada im je Evropa uvela sankcije, nego da pričate o paušalnim ocenama… (isključen

Poštovani predsedniče, zamenici predsednika, narodni poslanici i građani Republike Srbije, javila sam se za reč po povredi Poslovnika, po članu 106. stav 1. i povreda Poslovnika po članu 107. takođe stav 1.Ono na šta bih vas još jednom podsetila ispred grupe građana Dosta je bilo – Saša Radulović, ne samo da se ruši dostojanstvo Narodne skupštine, već se ruši dostojanstvo svih građana Republike Srbije iz prostog razloga što sve ovo što danas radimo, a praktično ne radimo ništa, razvodnjavajući teme, govoreći o nečemu što uopšte nije tema dnevnog reda, o odnosima Rusije i Srbije, govorimo o iznošenju prljavog veša koji su sve prethodne vlade uspele ovde da nam iznesu u ova dva dana, jedan dan rada Narodne skupštine košta građane Republike Srbije 1,5 miliona dinara. Mi smo jedan dan potrošili, a danas smo potrošili šest sati. Iza našeg rada ne postoji nikakav učinak i to građani Srbije odlično vide.Ja vas još jednom pozivam da se držite jedine tačke na dnevnom redu koja je danas, a to je izbor predsednika Narodne skupštine.

Gospodine Mićunoviću, povređeni su čl. 103, 104. i 108. Vi ste lepo upozorili malopređašnjeg govornika da nema pravo na repliku i lepo ste mu obrazložili zašto nema prava. Međutim, on je nastavio i dalje da govori, pozvavši se odjednom na povredu Poslovnika, na šta svakako nije imao pravo, jer je morao prvo da sedne, pa da mu date onda reč po povredi Poslovnika. Nije to uradio.Moram da priznam da gospođa Đurović jedino koga je pomenula u svom govoru bili su Putin i Medvedev. Ne znam da li se čovek poistovetio sa Putinom i Medvedevom, ali zaista mi to deluje groteskno i smešno. Ja vas molim da ubuduće ne dozvoljavate da se ovako krši Poslovnik, kao što je to uradio malopređašnji govornik. Hvala.

ukazujem na sadržaj člana 27. u vezi sa onim što smo upravo čuli od kolege, i 109. opet u vezi sa istim, staranje o redu na sednici, gospodine predsedavajući, hronični problem, neizdrživ problem. Meni je iskreno žao što moram prvo obraćanje ovom časnom domu da upotrebim na reklamiranje Poslovnika, iskreno žao. Ja sam se nadao da nikad neću biti u prilici da podignem ovaj Poslovnik i možete pitati kolege koje su bile ovde u prethodnom sazivu, to za pune dve godine nisam učinio ni jedan jedini put.To put.To vam je pokazatelj koliko je ovo što se danas dešava, ono što se dešavalo u petak neizdrživo. Dakle, vaša je obaveza da se starate o redu na sednici. Vaša je obaveza da ne dozvolite proizvoljnosti i, dozvolićete, šarlatanstvo. Ovo je apsolutno sve samo ne sednica dostojna ovog visokog doma.Razumem da više od polovine problema proističe iz nerazumevanja Poslovnika od strane nekih ljudi, i hronične namerne zloupotrebe, ali vaša je obaveza, vaša nikoga drugog, da to ne dozvolite.Dakle, ako su neki ovde navikli neke određene stvari na silu, pa vezano to bilo za izbore, vezano za odnos prema RIK ili bilo kojoj instituciji u ovoj državi, na Narodnoj skupštini, to je obaveza vaša. Dakle, vi ovo ne smete da dozvolite, ako hoćemo ove stvari da uradimo kako treba, ako hoćemo da uradimo na način dostojan ovog visokog doma dužni ste da reagujete.Ja vas iskreno, iskreno molim da utičete na ljude koji se javljaju za reč, da utičete na ljude koji žele da zloupotrebe sekunde koje su im dodeljene u direktnom prenosu. Nije to suština boravka ovde. Ljudi koji su nas poslali u ovu salu, poslali su nas da za njih obavimo jedan veliki i važan posao. Ko toga nije svestan ne zaslužuje zvanje narodnog poslanika.Molim vas, gospodine predsedavajući, da ovo uradimo na jedini mogući ispravan način. Ako ne možemo tako, čuli ste već šta predviđa Poslovnik i član 3. Hvala vam. Nadam se da neću morati da vam se obratim ponovo. Bilo bi dobro da mi pratimo sednicu i da vidimo šta se ovde dešava i da vidimo koliko je ogroman broj poslanika koji krše Poslovnik, izlaze izvan teme, međusobno se vređaju itd. Ovde treba deset dežurnih da gledaju levo desno šta se događa. Ja nastojim da ovu konstitutivnu sednicu svedem bez opomena, bez nekih većih drama, ali nažalost

dame i gospodo, kolege narodni poslanici, na početku svog izlaganja želim da u ime poslanika SNP svima čestitam novi mandat u ovom sazivu.Čast

u kojima se odlučivalo o sudbi nacije i države.Svaka generacija je imala svoj izazov, svoje probleme i svoje odgovornosti. Tako i ovaj saziv Narodne skupštine i svi mi kao narodni poslanici u složenim i teškim okolnostima u kojima se Srbija nalazi imamo obavezu i odgovornost da na te izazove odgovorimo hrabro, jasno i konkretno.Ovaj saziv Narodne skupštine trebalo bi da ima nekoliko zadataka na koje bi morao da da odgovor. Prvi najvažniji, da bismo mogli uspešno da radimo, jeste da se dobro organizujemo. Dobra organizacija je najvažniji zadatak na početku ovog saziva.Drugi, jeste da očuvamo dostignuti stepen demokratije, a i da ga unapredimo i omogućimo ono što smo stekli sve ove godine, a to je sloboda izražavanja u ovom parlamentu, iznošenja svojih političkih stavova.Treći, ništa manje važan, jeste da Narodna skupština bude mesto poruke i javnosti i domaćoj i međunarodnoj o snazi Srbije i njenoj slobodi i nezavisnosti. Četvrta, da svi opravdamo poverenje koje smo dobili od građana Republike Srbije.Kada je u pitanju organizacija, mislim da je najvažniji izazov na koji mora kandidat za predsednika Narodne skupštine Republike Srbije, gospođa Maja Gojković, da da odgovor, a čuli smo ovih dana mnogo toga u diskusiji o tome kako učiniti parlament efikasnim, a u isto vreme omogućiti slobodu diskusije. Ta ravnoteža između efikasnosti i slobode iznošenja stavova i polemike je nešto što moramo zajednički da radimo prvenstveno prvo kroz promenu Poslovnika. Drugo, kroz kvalitetno predsedavanje i, treće, kroz uvažavanje inicijativa narodnih poslanika u ovom visokom domu.Bile su ovde polemike oko toga kako se nekada više diskutovalo, kako se debatovalo, to je tačno, ali vremena u odnosu na neke periode sa početka prošlog veka su se promenila, društva se brže menjaju i prirodno je da da izvršna vlast preuzima mnogo veći deo odgovornosti, ima mnogo veću inicijativu prema Narodnoj skupštini u smislu zakona nego što je to nekad bilo. Važno je napraviti tu ravnotežu da se zakoni kvalitetno diskutuju i rasprave, ali da se u isto vreme ne blokira inicijativa Vlade.Ovde je neko rekao da je suština u kvalitetu. Tačno je, ali u ovom dinamičnom vremenu suština je i u kvalitetu i kvantitetu. Moramo doneti mnogo zakona, ali u isto vreme imati i kvalitetnu raspravu. Prema tome, zakoni ne smeju da ostaju u velikom broju u proceduri. Zakoni koje predlažu narodni poslanici, to očekujemo od predsednice Narodne skupštine, kandidata, koju smo podržali našim potpisima, da se nađu u skupštinskoj proceduri, ali i da raspravljamo o važnim nacionalnim temama koje su bitne za Srbiju i za sve nas: od tema kao što su i Republika Srpska, Kosovo, odnosi u međunarodnoj politici itd.Ono itd.Ono što jeste predstavljalo problem u prethodnom periodu, što se često prevaljivalo kao odgovornost na Narodnu skupštinu jeste primena zakona. Problem nije u Narodnoj skupštini. Problem je u administraciji. Mi moramo ozbiljno da se bavimo kako da podignemo nivo administracije koja će te zakone da sprovodi, a ne da narodni poslanici budu krivi pred javnosti i građanima što donose zakone koji se ne sprovode. To je drugi važan segment reformi koji mora da se uradi u ovoj državi – podići kvalitet administracije radi izvršavanja zakona.Naravno, mnogo se toga ovih dana govorilo o stabilnosti, o ugledu parlamenta, o dostojanstvu parlamenta. Mislim da u ovom trenutku, kada svi građani Srbije, svi Srbi u regionu i svetu sa pažnjom prate i očekuju poruku kakav smo sastav parlamenta dobili, da li iz ovog parlamenta izvire snaga Srbije, da li izvire nešto na šta mogu da se oslone, da dobiju sigurnost. Mislim da nije prilično da se na početku ovog saziva govori da je parlament rijaliti, da je životinjska farma, da je ne znam šta. Time snižavamo kvalitet i ugled svih nas ovde u Narodnoj skupštini. Moramo naći ravnotežu između polemike, ali i dostojanstva svih nas. U isto vreme, moramo naći ravnotežu između razmene političke debate i ostvarivanja jedinstva oko najvažnijih nacionalnih pitanja.Upravo sada svi smo svedoci, u čitavom okruženju našem na delu su pokušaji da se stvaraju Vlade koje neće biti samostalne i slobodne u svojoj politici. Srbija mora da ima i parlament i Vladu koja će voditi samostalnu i slobodnu politiku. To je najvažniji izazov ove generacije političara, da se vratimo onim vrednostima koje smo nekada, od kada je Srbija nastala, imali, da vodimo nezavisnu srpsku politiku, realnu, mudru, uvažavajući sve nacionalne interese i uvažavajući okolnosti u kojima se Srbija nalazi. Zato je potrebno da ove debate ispoljavaju razlike između nas, da dostignu onaj nivo kojima će se moći poslati poruka da Srbija čvrsto stoji iza svojih nacionalnih i državnih interesa i da niko neće moći da pravi vlast u Srbiji mimo odluke njenih građana, niti da sprovodi politiku Srbije mimo onoga što su građani odlučili.Prema tome, utisak mi je da je najveći izazov svih nas ovde kako ponovo osvojiti nezavisnu i slobodnu politiku, kako Srbija ponovo da bude slobodna u definisanju svojih nacionalnih interesa. Neka nacionalni parlament bude prvo mesto gde bismo to počeli. To nije laka politika i nekada srpski državnik Jovan Ristić, u teškim odlukama pred kojima se nalazio, rekao je isto pred Narodnom skupštinom sledeće: „Mi moramo znati šta želimo, a onda krenuti dalje, ne čekajući nešto konačno. Ko god želi emancipaciju mora biti spreman na žrtve. Ima li drugog puta za nas narodne poslanike, ima li drugog puta za buduću Vladu Republike Srbije?“Očekujemo da će nova predsednice Narodne skupštine i buduća Vlada Republika Srbije sprovesti ovu politiku. Hvala

Poštovani predsedavajući, dame i gospodo narodni poslanici, izborna lista Aleksandar Vučić – Srbija pobeđuje na prethodnim izborima je ostvarila jedan zaista impozantan rezultat

čak 50.000 glasova više u odnosu na 2014. godinu je zaista veliki rezultat i velika obaveza i nešto što nas na neki način kvalifikuje i daje nam kredibilitet da predlažemo danas i predsednika Skupština, nešto kasnije i buduću vladu koja će nastaviti tim putem.Mi mislimo i smatramo da Maja Gojković jeste najbolje rešenje za poziciju predsednika parlamenta, smatramo da ima dosta parlamentarnog, dosta političkog iskustva, da poseduje tu smirenost i energiju koju je potrebno da ima predsednik parlamenta iako primećujemo da pojedinci u ovoj sali smatraju da imaju to pravo da osporavaju i kvalitet i kredibilitet naših predloga, a da prethodno nisu sami pošli od sebe da u okviru svojih partija nisu izmerili svoj izborni rezultat i preuzeli odgovornost, razmislili da li možda građani žele neke druge nove ljude.Moram na kratko da se vratim na neke detalje što sam danas čuo, a i prvog dana zasedanja. Naime sada već bivši predsednik Vlade naše severne Pokrajine Vojvodine u jednom trenutku je rekao da stoji iza svake političke konstatacije koju je izrekao u prethodnih 20 godina.Sa druge strane jedan veliki čovek i veliki sportista koji nas je nažalost napustio pre nekoliko dana, Muhamed Ali je jednom prilikom rekao da da čovek koji u svojim pedesetim godinama na život posmatra na isti način kao u dvadesetim godina je protraćio 30 godina svog života. Nažalost gospodine predsedavajući, mislim da ste vi i vaš predsednik protraćili 16 godina života građana Srbije i građana Vojvodine.To nije najgore od svega, čuli smo i danas, a i pre tri dana kada je trebalo odgovoriti na pitanje – kako je moguće da Pokrajina umesto novca pribavlja u svoje vlasništvo mrtvačke sanduke, bivši predsednik Vlade naše severne Pokrajine kaže – ja sam bio predsednik Vlade, kakve ja veze imam sa tim šta je uradio tamo neki sekretar, neki predstavnik izvršne vlasti, koji je inače po hijerarhiji ispod njega. Eto, sazvali smo danas da to inače nije u ingerenciji predsednika Vlade, da on ne treba da se bavi time šta rade ljudi koji su po hijerarhiji ispod njega.Zato jeste bivši predsednik Vlade naše severne Pokrajine. Zato i vi gospodine predsedavajući ste došli do toga da sami sebe nazivate brodom ludaka, da vam je najveći politički uspeh da pređete cenzus i da dođete do prilike da budete narodni poslanici, ali bojim se da vašim kolegama poslanički imunitet neće mnogo pomoći.Takođe došli smo do toga da deo opozicije na neki način želi da pobednike ovih izbora predstavi kao gubitnike. Imali smo situaciju da moj sugrađanin iz Čačka, to je inače ova stranka koja se mnogo zalaže za porodične vrednosti, za religiju itd, da se hvali kako su oni u Čačku osvojili 24%,

87. Mogu to da razumem jer kada neko nema ideju ili nema ideologiju onda on mora na različite načine da se dovija i da se dopadne građanima Srbije, pa i da se bavi takvom vrstom zamene teza.Da se vratim na početak, dakle građani Srbije su dali veliku podršku politici Vlade Srbije, ali rekao bih nekim delom i načinu na koji je parlament radio u prethodne dve godine kada je predsednika bila Maja Gojković. Kada na to dodamo da je Maja Gojković bila prva na listi SNS na pokrajinskim izborima gde je naša lista ostvarila jedan zaista veliki rezultat, to na neki način daje jedan dodatni kredibilitet njoj kao ličnosti.Ja do sada nisam bio poslanik u Narodnoj skupštini, ali sam čuo, čuo sam i danas mnoge kolege kako često kažu da je Maja Gojković znala da bude strožija više prema svojim kolegama, nego prema opoziciji, što mi je još jedan pokazatelj da ona ima tu snagu da se na neki način izdigne iznad stranačke opredeljenosti i da pokuša u što većoj meri da bude jedna prema svima.Dakle, očekujem da u narednom periodu radimo danonoćno, da radimo naporno, da budemo efikasni. Siguran sam da će poslanička grupa SNS dati svoj doprinos da ovaj dom zadrži dostojanstvo i pristojnost i da na kraju građani Srbije budu zadovoljni načinom na koji je parlament funkcionisao. Hvala.

Hvala gospodine predsedavajući.Dame i gospodo narodni poslanici, možda je ovo prilika i da se odustane od diskusije i ubrza izbor gospođe Gojković na ovo važno mesto, kako bi naša Skupština bila efikasna kao u prethodnom periodu.Međutim, moram podsetiti na nešto što nam je jako važno ovde u petak saopštio gospodin Balint Pastor, a to je da posle 20 godina po prvi put imamo reizbor u Narodnoj skupštini. To najviše govori o kvalitetu predloga SNS. Mi ćemo imati Mi ćemo imati predsednicu Skupštine koju smo imali u prethodnom mandatu, a to mnogo narodnih poslanika, mnogo političara u Srbiji nije postiglo.Kao neko ko je bio u prošlom mandatu mogu reći da je gospođa Gojković visoko podigla barjak demokratije i bila je putokaz poštovanju dostojanstva u ovoj Narodnoj skupštini. Dostojanstvo je pojam koji smo najviše koristili, a ona je upravo bila taj primer. Mislim da će novi poslanici imati priliku da se u to uvere.Zašto je to dostojanstvo tako važno? kada se setimo koliko je puta bilo uniženo, kada se setimo, gospodin Martinović nas često na to podseća da je ova Skupština gorela pre 16 godina, da je odavde iznošen nameštaj, umetničke slike, tepisi, stone lampe, kada se setimo da je podignuta ruka na kulturno-istorijsku baštinu sopstvenog naroda. To je uradio Neron u Rimu, Adolf u Berlinu i neka gospoda u Beogradu.Zbog toga se moraju pokajati, zbog toga postoje poslanici koji bi trebali na kolenima da ulaze u ovu Narodnu skupštinu i to nije sramota. Najveći među nama car Dušan je na kolenima ušao u Visoke Dečane, promisao Svetog duha nije bezgrešnost nego pokajanje, prema tome vreme ja pokajanje, vreme je za pruženu ruku i za poštovanje dostojanstva.Gospođi Gojković želim pre svega dobro zdravlje, a zatim uspešno vođenje Narodne skupštine na poziv naroda i države. Hvala.

danas biramo predsednika Narodne skupštine Republike Srbije, zapravo predsednika najvišeg predstavničkog tela i nosioca ustavotvorne i zakonodavne vlasti u Republici Srbiji. Predsednik Narodne skupštine Republike Srbije je jedna od tri najvažnije funkcije u zemlji, zato dame i gospodo ova sednica ima poseban

gospođa Maja Gojković je veoma dobro obavljala ovu državnu funkciju predsednika Narodne skupštine Republike Srbije u prethodnom Desetom sazivu Narodne skupštine. isto tako dame i gospodo, gospođa Maja Gojković je vrlo dobro predsedavala sednicama Narodne skupštine Republike Srbije u prošlom desetom sazivu na zadovoljstvo kako narodnih poslanika iz vladajuće većine,

i u određenim momentima kada su je najgrublje vređali, i to se posebno odnosi na narodne poslanike sa liste DS.Nisam izlazio iz sale u petak prošli i slušao sam vrlo dobro sve narodne poslanike koji nam dele lekcije iz političke kulture. Dozvolite da moja malenkost koja u prošlom sazivu nije napuštala sednice Narodne skupštine da konkretno demantujem neke stvari.Narodni poslanik, gospodine predsedavajući, sa liste DS u

bivši i ministar inostranih poslova, inostranih dela, je vrlo često izgovarao uvrede na ime gospođe Maje Gojković, a i narodnih poslanika SNS.Vi vrlo dobro vrlo dobro znate, predsedavajući, da ja nisam od narodnih poslanika koji napamet pričam, dozvolite da konkretizujem neke stvari.Prvo, on je, između ostalog, a gospodin predsednik te političke opcije trebao bi da zna 5.10.2015. godine na sednici Skupštine u ovom visokom domu grubo izvređao gospođu Maju Gojković rekavši joj između ostalog, citiram – „da nije normalna“, završen citat. Zamislite da je to bio bivši predsednik Vlade i danas se nalazi na listi i danas je vređao, ali ne vidim odavde, mislim da je izašao sada vani.Dozvolite dalje, narodni poslanik sa liste DS, a gospodin predsednik te stranke trebao bi da zna da je isti taj narodni poslanik grubo izvređao potpredsednika Narodne skupštine Republike Srbije, Igora Bečića rekavši mu, između ostalog citiram – „da je stoka“, završen citat. To je o političkoj kulturi.Narodni poslanik sa liste iste političke opcije, je poslanike SNS nazvao u ovom velikom domu aprila 2015. godine – „primatima“, završen citat. Da građani Srbije znaju - radi se u prevodu o majmunima.Narodni poslanik, isti taj sa liste DS, a bio je predsednik Vlade i savezni poslanik je u aprilu 2015. godine

poslanik sa iste opcije je 13.10.2015. godine grubo uvredio uvaženog predsednika Vlade gospodina Aleksandra Vučića rekavši mu, citiram „da su mu izjave na ivici bolesti i da Vlada treba da se lekarski pregleda i da ide u istoriju“, završen citat.Poštovani predsedavajući, isti taj narodni poslanik sa iste liste je 22.10.2015. godine u 10 sati i 40 minuta na sednici Narodne skupštine u ovom visokom domu nazvao

Toliko, gospodo, o političkoj kulturi.Molim poslanike iz opozicije da iznesu primere da li je sa ove strane došla i jedna takva uvreda, da konkretizuju.Vraćam se gospođi Maji Gojković. Gospođa Maja Gojković, gospodo narodni poslanici, se veoma dobro pridržavala Poslovnika o radu Narodne skupštine u proteklom periodu. Nije ga kršila, iako ponekad jeste, to je zaista bila vrlo retkost.Gospođa

ima izuzetno bogato i plodotvorno parlamentarno iskustvo, što govori činjenica da je u vremenu od 1992. godine do 1996. godine bila narodni poslanik

ovu Skupštinu.Na kraju, gospođa Maja Gojković je bila prva žena gradonačelnik u istoriji Novog Sada i po mom mišljenju je solidno obavljala tu odgovornu funkciju, ako se sećaju građani, a dobro se sećaju, i na zadovoljstvo svih građana Novog Sada i AP Vojvodine.Gospodine predsedavajući, stranka bivšeg režima u petak je stalno vređala Vladu i predsednika Vlade. Nemam nameru da branim predsednika Vlade u ovom visokom domu jer on to bolje ume od mene kada dođe ovde, ali zbog javnosti, dozvolite da kažem četiri podatka koja bih voleo da demantuju gospoda iz opozicije – da li je tačno ili ne. Ovo zbog istine i zbog dostojanstva ovog visokog doma.Prvo,

Dozvolite mi da iznesem i demantujem.To je čak za 32 mesta poboljšanja u odnosu na prethodnu godinu. To je najveći uspeh u prethodnih devet godina jedina na svetskom nivou.Da je za vreme Vlade Aleksandra Vučića Republika Srbija zaustavila rezoluciju u UN o tzv. genocidu u Srebrenici, dame i gospodo.Da je za vreme Aleksandra Vučića Republika Srbija otvorila prva poglavlja u EU. Istorija će to zapisati. Ja sam istoričar i pozivam gospodu iz opozicije da demantuju to da je za vreme Vlade Aleksandra Vučića Republika Srbija

demante, a pozivam vas, gospodo narodni poslanici iz opozicije, da kažete da li je tačno to ili ne. **Dragoljub

petak je bilo mnogo reči o krađi izbora 24. aprila 2016. godine. Ja o tome neću govoriti jer će ispitati određeni skupštinski organi. Dame i gospodo, kao istoričar vam kažem, ostaće zapisano da jedan predsednik jedne minorne političke stranke 24. aprila u kasnim večernjim satima je ušao kroz odžak u potkrovlje zgrade

istorije i studenti sa pravnog fakulteta, jer je jedan predsednik poslaničke grupe izneo u petak jednu neistinu, a to je da je Bogišić rekao – što se grbo rodi itd, da skratim vreme. Nije tačno.To je rekao Marko Porcius Katon, to je njegovo pravilo iz prvog veka iz prvog veka pre nove ere. Pošto se radi o univerzitetskom profesoru pravnih nauka, ja ga upućujem gospodinu Martinoviću, koji to predaje na fakultetu, da mu objasni šta je to na kraju.Pozivam vas, vas, evo, na samom kraju, ove što dobacuju, to je ta politička kultura o kojoj su nam govorili u petak, a moja malenkost otvarala usta nije, ni dobacivala nije.Pozivam vas, dame i gospodo narodni poslanici, da date svoj glas za gospođu Maju Gojković, pozivam vas posebno iz opozicionih klupa, da i vi date gospođi Maji Gojković, svoj glas, jer ćete tako, bar na taj način, makar malo, sudelovati u modernizaciji Republike Srbije, za koju se tako zdušno zalaže naš premijer Aleksandar Vučić i većina narodnih poslanika u opoziciji i većina građana Republike Srbije, potpomognuti od predsednika države. Hvala lepo.

Molim, gospodine Šešelj, momenat.Sada ja se nadam da neću biti optužen za pristrasnost prema demokratama, jer ovaj stepen tolerancije, kao što ste videli, jeste pokazao da i prema jednom starijem poslaniku, koji ima šta da kaže, možemo biti tolerantni kada ode izvan toga i sve vaše primedbe za pristrasnost ovim otpadaju.Reč ima

Javljam se po povredi Poslanika, radi se o članu 106. stav 1.Ne znam da li treba da obrazlažem gde je prethodni govornik prekršio ovaj član Poslovnika ili nam je to, nadam se, jasno. Hvala.

Bojan Pajtić.Da javio sam se za repliku, pošto je gospodin Atlagić pogrešno protumačio moje izlaganje.Naime, tačno je ono što ste izgovorili profesore. Radi se o pravilu „kod abinicio vec jozum est“, koje je Valtazar Bogišić preuzeo u Opštem imovinskom zakoniku, ali da sam vam rekao latinsku definiciju, plašim se da bi ste opet rekli da sam vas opsovao. Hvala vam puno.

Za repliku se javio gospodin Atlagić. Izvolite. **Marko Atlagić** Gospodo narodni poslanici, ovi koji su novi narodni poslanici, znaju da ja napamet nikada ne pričam. Ovde gospodine profesore Mićunoviću i vi ste se to uverili.Moja

Ne, on je preveo, znate ko je to prvi rekao, vi ste profesor pravnih nauka, neka gospodin Martinović to objasni, mislim da će vam biti jasno. Studenti su mi rekli da ovo iznesem. Hvala.

koje je preuzeto u Opštem imovinskom zakoniku, kao što je recimo Srpski građanski zakonik bio u suštini prevod Opšteg austrijskog građanskog zakonika, to biste kao profesor i kao istoričar trebali da znate. Malo je pravnih propisa koji su izvorno naši, uglavnom smo preuzimali pravnu tradiciju, da li latinsku, da li iz Opšteg građanskog zakonika, ali, još jednom ponavljam, da sam rekao nešto na latinskom ko zna za šta biste me optužili, zato vam prevodim na srpski, gospodo.

na početku svog prvog izlaganja u Narodnoj skupštini Republike Srbije želim svojim kolegama da čestitam mandat, da nam poželim puno sreće u četvorogodišnjem mandatu, da radimo i duže od osam sati, da radimo i dan i noć u interesu građana Srbije, da slušamo jedni druge, da imamo sluha za predloge, za ideje, za amandmane, da ne upućujemo jedni drugima teške reči, već da jedni drugima upućujemo korisne i konstruktivne ideje.Građani Srbije koji su glasali 24. aprila na izborima i koji su dali ogromnu podršku ideji i viziji Aleksandra Vučića i politici SNS od ovog Parlamenta očekuju odgovornost i od svakog od nas ko je danas ovde traže da bude odgovoran, traže da radi, traže da bude posvećen poslu za koji je delegiran u Skupštinu Srbije.Zašto sam napravio ovaj uvod? Maja Gojković kao predlog za predsednika ovog visokog doma je tu dužnost obavljala i u prethodnom mandatu. Bolje od mene to znaju oni poslanici koji su bili u prethodnom mandatu u ovim klupama, ali neko ko je imao priliku da prati redovno zasedanje Narodne skupštine, mogu da kažem da je Narodna skupština od 2012. godine na ovamo u mnogo čemu napredovala. U Narodnoj skupštini nije bilo prostakluka, u Narodnoj skupštini je bilo više reda nego pre, u Narodnoj skupštini je poslanik poštovan i uvažavan.

smo i u petak i danas mnogo teških reči. Nazivani su poslanici većine svakavim imenima, poređeni su sa životinjama, životinjama, nemaju nikakvo znanje, da su menjali politička ubeđenja, da su ružni, da su lepi, da su ovakvi, da su onakvi. Građane Srbije zanima rezultat, SNS i Vlada Republike Srbije su u prethodnom mandatu napravili ogromne pomake kada je u pitanju napredak Srbije. Srbija je danas uvažavana, Srbija je danas poštovana zemlja, ovaj parlament je u mnogo čemu napredovao u odnosu na stanje do 2012. godine, što su i moje kolege jasno rekle,

Maja Gojković je pokazala svojim stavom i svojim odnosom prema poslanicima i u petak i danas, slušajući najteže moguće reči od strane opozicije na svoj račun i na račun Vlade Republike Srbije i poslaničke većine, pokazala je tim svojim odnosom da će biti spremna, da je dorasla onom zadatku koji su joj i građani dali, i njoj i koji su dali svakom od ovih 131 poslanika, koji su danas većina u Skupštini Republike Srbije da se bore za interese građana.Ne borite se za interese građana ružnim rečima. Ne borite se za interese građana tako što krijete i zataškavate svoje afere. Ne borite se na taj način. Borite se konstruktivnim idejama i predlozima. Dajte ideje kako da se nešto promeni. Dajte ideje kako da neki zakoni i rešenja budu bolja. To traže građani Srbije. Oni ne traže da vi pričate o devedesetim godinama. Oni ne traže od nas priče o prošlosti, nego kako će njihova i naša deca da žive u budućnosti. To je ono što ljude zanima.Na kraju izlaganja želim da kažem da ću sa velikim ponosom i zadovoljstvom glasati danas za Maju Gojković kao kandidata za predsednika Skupštine Republike Srbije. Hvala Ima reč Nataša Mićić. učešćem u ovoj raspravi želim da se pridružim onim kolegama i koleginicama koji su u svom izlaganju poštovali i temu dnevnog reda i proceduru, jer je to uvek bio i biće način kako da parlament efikasno radi i kako da svi zajedno podignemo ugled parlamenta. Tako da vam neću otežavati posao, gospodine predsedavajući.S druge strane, svaka degradacija parlamenta, bilo da dolazi od članova vladajuće partije, opozicije ili medija, nikom ne donosi korist. Naprotiv, svi zajedno onda trpimo štetu. To sam pominjala i ranije i mislim da bi na tome trebalo da radimo.Uobičajeno je da, zaista, poslanička većina i predlaže i bira predsednika Skupštine. Ima primera u nekim zemljama, kod nas se to nije događalo, da i opozicija glasa za predsednika Skupštine. Ali, civilizacijski standardi i nivo demokratije su otišli do te mere, pa bih to htela da spomenem, jer to niko nije spomenuo, da se u nekim zemljama, kao što su Velika Britanija, neke skandinavske i druge zemlje, upravo iz opozicionih redova bira predsednik Skupštine i to da bi bio garant i objektivnog delovanja prema opoziciji, a i da bi ta kontrolna funkcija parlamenta bila izražajnija. Naravno, svesna sam da smo mi daleko od toga i da mi ne možemo da se poredimo sa jednom Engleskom, koja je kolevka parlamentarizma i jake razvijene demokratije. Mi smo, nažalost, i sa parlamentarizmom i sa nivoom institucija u zemlji, još uvek u fazi pelena. To je ono na čemu bi takođe trebalo da radimo.Liberalno demokratska partija, i to smo već istakli u uvodnom izlaganju, to je rekao predsednik poslaničke grupe Čedomir Jovanović, neće podržati gospođu Maju Gojković za predsednicu Skupštine i ja se ovde neću baviti niti načelnim uverenjima ili promenom tih uverenja gospođe Gojković. Neću se, naravno, baviti ni kritikama ad personam, jer to nikada nije bio manir onih koji su zastupali politiku LDP-a.Htela bih da kažem LDP-a.Htela bih da kažem da se često kao argument za izbor gospođe Gojković spominje, i to jeste dobar argument, a naveden je i u biografiji koja je sastavni deo ovog predloga, da gospođa Maja Gojković poseduje bogato parlamentarno iskustvo u svim sazivima državnog parlamenta od 1992. godine. To zaista jeste ogromno iskustvo, ali to iskustvo onda dodatno obavezuje i povećava očekivanja svih nas, i narodnih poslanika, ali i uopšte celokupnog društva. Zato su me, upravo zbog tog bogatog iskustva, pravo da vam kažem, začudile neke greške koje su napravljene u toku ova dva dana, počev od zakazivanja sednice. Bivša predsednica je sačekala gotovo poslednji dan i na taj način je zaista narasla napetost i tenzija. Bilo šta kada se radi u zadnji čas nije dobro. Nije mi se dopalo i izražavam svoje izražavam svoje protivljenje onim tonovima koji su doprineli diskriminaciji, slanju poruka diskriminacije prema starosnoj dobi. To svakako nije dobro.S druge strane, htela bih da kažem da bi bilo bolje i da je gospodin predsedavajući barem pokušao da se konsultuje o nastavku sednice. Možda smo mogli da nastavimo i u subotu, ali dobro, sad je sve to kako je mi nećemo glasati za izbor Maje Gojković za predsednicu Skupštine, ali se nadamo da će buduća predsednica poštovati proceduru, da će imati objektivan odnos prema opoziciji, da će dozvoliti da parlament ima kontrolnu ulogu ulogu prema Vladi, što je veoma važno.Još bih napomenula da će poslanička grupa LDP-SDA Sandžaka glasati i za predlog za potpredsednike. Dakle, radi se o tri potpredsednika iz SNS-a, jednog iz SPS-a jednog iz DS-a. Zapravo smo dali potpise podrške gospođi Gordani Čomić za potpredsednicu i za jednog potpredsednika Pokreta „Dosta je bilo“. Iako nemamo kandidata, mi smo naravno uvek za dogovor i za što bolje funkcionisanje parlamenta, tako da ćemo podržati izbor potpredsednika.

Jer, ako bi nešto bilo drugačije, to bi već bio razlog da se primeni buzdovan Poslovnik. Te, u tom smislu i treba nešto reći o ovoj tački dnevnog reda.Po Poslovniku, svako ko skupi 30 potpisa narodnih poslanika može da bude predlagač i može da predloži kandidata za predsednika Narodne skupštine. Sad smo na terenu lepih želja, nadanja i očekivanja. Nemamo ništa tu opipljivo što bi moglo da bude garancija da će pravi izbor i da bude, jer po Ustavu, po zakonima i po Poslovniku predsednik Narodne skupštine jeste organ, jeste prvi i najvažniji među jednakima, ali on je i vršilac dužnosti predsednika Republike pod određenim okolnostima. On ima i ovlašćenja koja direktno izviru iz zakona, a ovde je nekako najvažnije ono što se nalazi u Poslovniku.Ruženje Poslovnika je stvarno krenulo 2001. godine. Razlog – da se smire opozicioni poslanici, imaju previše vremena. Onda, drugi put kad je krenulo sa tim restrikcijama, bilo je – moramo da uvedemo restrikcije jer samo što nismo ušli u EU. Pa – moramo 2800 zakona da donesemo po što hitnijem postupku. Pa, bile su i one noćne sednice, pa je i ta Bolonja došla negde oko pola pet ujutru. I, kao što vidite, Srbija se nalazi na dugotrajnom trpnom

onaj ko ima najviše poslanika smatra da ima i ekskluzivno pravo da ima i predsednika Narodne skupštine. Međutim, mi stvarno imamo loša iskustva sa predsednicima Narodne skupštine. Nekako, sve te restrikcije javljaju se kao bumerang, pa onaj ko je uskraćivao prava posle četiri godine postane žrtva svojih normativnih rešenja.Sećam se 2003. godine, cela poslanička grupa je izbačena iz Narodne skupštine, pa čak i poslanici koji nisu bili ni u sali, a jedan nije ni bio u državi, bio je u inostranstvu i bilo je po Poslovniku, po ovlašćenju koje ima predsednik Narodne skupštine.Sećam se, pre nekoliko godina, tamo smo sedeli, svi smo izbačeni zato što smo imali majice sa likom Vojislava Šešelja. I evo Vojislava Šešelja u sali Narodne skupštine. I oni što su nas izbacivali jure da se pozdrave sa Vojislavom Šešeljem.

Nekada davno, Poslovnik je bio mala knjiga sa velikim ovlašćenjima za poslanike, da budu pravi predstavnici naroda, su uvedene sankcije, pa ako ne može neko ko je u manjini da se natera da bude tolerantan, zamislite tu diverziju u mozgu, većina traži od manjine da budu tolerantni. Pa šta oni mogu više da popuštaju? Bar da onaj ko ima vlast, on treba da bude milosrdan, on treba da bude na neki način tolerantan. Ne, tu se sve okreće. Onda, po logici stvari, ako 1. decembra padne sneg, onda je manjina kriva jer je imala loše namere. Tako se to dešava u Narodnoj skupštini, a nekada smo i sa tim rešenjima u Poslovniku imali relativno pristojnu praksu.Ja ću da podsetim na Predraga Markovića koji je u jednom mandatu bio predsednik Narodne skupštine, nije bilo opomena, nije bilo kažnjavanja, a bilo je u Poslovniku tih odredbi. Sasvim pristojna diskusija je bila, čak je u to vreme bilo 15 minuta po amandmanu. Dva Dva puta je posegao za kaznom. Prvi put je kaznio predsednika svoje stranke Mlađana Dinkića i drugi put je kaznio jednog opozicionog poslanika, ne zato što je nosio pidžamu kada treba uhapsiti Mlađana Dinkića ili što je pričao o tome da Narodna skupština treba da bude sigurna kuća za Ratka Mladića, nego sasvim iz jednog trivijalnog razloga. Sećam se i Dulića, koji baš i nije hteo da kažnjava poslanike, već je omogućavao jednu pristojnu raspravu.Ali, kada je predsednik Narodne skupštine ženskoga roda, iskustva su opasna, pljušte kazne na sve strane. I u mišljenju možete da napravite težak prekršaj, da bude kažnjeni, da ne znate zašto ste kažnjeni jer, navodno, nekome se nije zasviđalo jer možete malo i da sputavate Srbiju na tom putu ka EU. Gle čuda, u svim tim silnim izmišljotinama pre nekoliko godina smo dobili u Narodnoj skupštini i pro EU vlast i pro EU opoziciju i tako počeli da se nazivaju. Ovo je proevropska vlast, ovo je proevropska opozicija, teško toj EU, jer niti jer niti su evrofanatici, niti evroskeptici. U čemu se razlikuju?Imali smo još jednu novotariju. Ako krene neka rasprava, pojave se neke činjenice, onda se potegne argument koliko je ko dobio glasova na izborima i ko koliko ima mandata. To je Vrhovni sud, i za činjenice i za istinu i za pravo i za pravdu. Pojavio se i drugi argument. Ako kritikujete, onda vas pitam – jeste i vi za EU? Ako jeste, pa kako smete da kritikujete? Ovo je Evropska komisija odobrila. Naravno, da bi se u nečemu razlikovali onda se poteže za raznim činjenicama, različitim sredstvima borbe, a onda to daje neku sliku o kojoj može svako da tumači šta hoće i kako hoće.Pojavio se i treći fenomen u Narodnoj skupštini od 2000. godine, a to je – imam dobre želje, imam dobra nadanja, dobra verovanja. Zašto vi kritikujete moje želje, moja nadanja i moja verovanja? Pobogu, svi su se zakleli da će raditi na promeni Ustava, a zakleli se da poštuju Ustavu. Svašta se ovde dešava.Mi imamo sada i situaciju da neko ko je u nekoj Vladi kaže – od te velike diskusije u Narodnoj skupštini neće da se otvori ni jedno radno mesto, neće građanima da bude bolje. Ali, nije nam dao dokaz da kada se ćuti da se otvaraju radna mesta i da je ljudima bolje. Tako da, zabranjeno je ovde kritikovati neki zakon, predložiti neka bolja rešenja,

U Kasacionom sudu postoje i građansko i ovo drugo veće, a ovde imamo univerzalnog pojedinca koji je ovlašćen. Javlja se tu problem što nemamo demokratski autoritet. Očigledno kao narod nismo spremni da ga iznedrimo, a sve i svašta nam se predstavlja kao autoritet koji može da koristi svoja diskreciona ovlašćenja i da se nadamo da ih neće zloupotrebiti, znači, samo da se nadamo.Videli ste i sami, predlog kandidata za predsednika Narodne skupštine se obrazlaže da poseduje bogato parlamentarno iskustvo. To je otprilike kao – i ja posedujem kola. Objasnite mi - koja je korist za Srbiju što ja posedujem kola? Još se kaže – u svim sazivima. Nešto ste pobrkali tu. Nije baš u svim sazivima. Ali, nije bitno. Onaj ko je skupio trideset i nešto potpisa i više ima to pravo, može da izabere, a nama ostaje da se nadamo, da se nadamo da će ipak taj Poslovnik o radu Narodne skupštine da se unormali, da svi narodni poslanici mogu da iznesu svoje mišljenje o predlozima zakona, da se čuje i kritika. Pa, ja ne znam, ako narodni poslanik nije slobodan i oslobođen, kako onda mi možemo da garantujemo građanima da su slobodni i da su oslobođeni? To je vrlo teška situacija. Znači, ostalo nam je da verujemo, da se nadamo.Ja očekujem da za sledeće četiri godine nećemo šesnaesti put da promenimo onih 200 zakona jer samo 200 zakona se vrti od 2003. godine, preciznije od 2000. godine. Pogledajte tih 200 zakona, po šest, sedam, osam ili deset puta su menjani, a neki su po šest-sedam puta iznova doneti i ništa se nije promenilo značajno. Gde je taj neki boljitak za građane, a oni se nadaju tom boljitku? Nema tog boljitka. Naravno, nije kriv Poslovnik zbog toga, ali poslanike treba osloboditi, predsednik Narodne skupštine treba mnogo više da bude spiker, treba da poseduje elementarni demokratski autoritet, sposobnost i spremnost da primeni nešto što su ipak neki standardi. Standardi ne moraju da se nalaze samo u normama, nalaze se i u dobrim običajima, nalaze se čak i u potrebi da se čuje različito mišljenje i suprotno mišljenje. Može ono i da para uši, ali bolje da para uši u zgradi Narodne skupštine, nego izvan ove prostorije.Hvala, gospodine Mićunoviću. Nadam se da niste ništa lično shvatili od ovoga što sam rekao.

ne baš 30, nego nešto više od 130 narodnih poslanika je predložilo gospođu Maju Gojković da ponovo bude predsednik Narodne skupštine Republike Srbije

glasova, tako da su građani Srbije dali pravo našoj listi. To, naravno, niko nije ni osporio, da predložimo predsednika Narodne skupštine koji će, ubeđen sam, kao i u prethodnom mandatu, i u narednom voditi dobro, čak sam siguran još bolje Narodnu skupštinu, bez obzira što je sada i nešto drugačiji sastav, bez obzira što imamo i drugačije političke političke opcije u parlamentu.Međutim to može biti samo naše bogatstvo, ne mora biti problem ako svi budemo odgovorni, ako budemo na pravi način obavljali posao za koji smo izabrani od strane građana Republike Srbije.Ono što gospođu Maju Gojković izdvaja u ovom trenutku je ne samo iskustvo, ne samo dovoljno staža u parlamentima, čak i znanje, jer eto vodila je drugi grad po veličini u Srbiji, pun mandat četiri godine, znači, poznaje kako funkcioniše državni sistem i lokalna samouprava i Narodna skupština.Pored toga, ima veliko iskustvo u nečemu što nije mnogo ovde pominjano. Navikli smo da je Vlada ta koja vodi diplomatiju i koja radi takve poslove. Međutim, u svetu se i te kako razvija naročito u Evropi parlamentarna demokratija i to je nešto gde je srpski parlament zaista napredovao poslednjih godina i sve bolje i bolje to radi. Mislim da je izuzetno dobro u prethodnom mandatu, neke od mojih kolega i koleginica su o tome govorili, zaista je srpski parlament bio domaćin mnogim uglednim gostima, državnicima, raznim delegacijama, održavali su se razni seminari na koje su dolazili poslanici iz cele Evrope, učestvovali u radu. Ovde su nam bili često gosti i ljudi iz diplomatskog kora ambasadori u Beogradu.Znači, aktivno i živo je bilo u prethodne dve godine dok je Maja Gojković vodila parlament i znam da će biti još bolje i u naredne četiri godine sigurno. Neke stvari moramo i mi ovde da razumemo nas čeka mnogo više posla i ta priča da li ćemo raditi do kasno ili nećemo. U procesu evropskih integracija 35 poglavlja će biti u narednih par godina, čak i brže od toga otvoreno i u određenom periodu svih tih 35 poglavlja treba da bude zatvoreno. Mi moramo u tome da učestvujemo na različite načine. Imamo i Odbor zajednički sa evropskim parlamentom gde sedi naših 15 poslanika i 15 njihovih, svakih šest meseci imamo zajedničke sastanke gde upravo govorimo o tome kako Srbija napreduje i kako može evropski parlament da nam pomogne. To ne može da radi Vlada, to moramo da radimo mi.S druge strane, nijedno poglavlje ne može da bude otvoreno kao što ste videli, a ne može da bude ni zatvoreno dok 28 evropskih parlamenata to ne uradi, ne vodi raspravu o nama i ne završi taj posao plus parlament EU. Ko će sa tim parlamentarcima da razgovara? Pa, sigurno neće jedan ministar inostranih poslova i spoljnih poslova u Srbiji, to ćemo mi da radimo i to je naš posao. I zato su nas građani birali i zato ćemo završiti posao, jer ranijih godina to nije rađeno, ali otkad je Maja Gojković predsednik Skupštine narodni poslanici Republike Srbije bilo da su u vlasti ili opozicija aktivno su u tome učestvovali. Zbog toga je i ovako bolja slika o Srbiji, zbog toga ovako bolje napredujemo i brže. Zato će ovaj posao biti završen u mandatu naredno izabrane, ovih dana Vlade koju ćemo izabrati, u mandatu ovog parlamenta u naredne četiri godine.I to je još jedan od razloga zašto treba svi da podržimo Maju Gojković. Svi poslanici poslaničkog kluba kluba SNS i svih onih koji su bili sa nama na listi će, još jednom ponavljam, više od 130 nas podržati Maju Gojković, vidim da će biti još više glasova, zato što je to i naša obaveza, to je naš izbor, a to pravo nam je dalo više od milion i 820 hiljada građana koji su glasali za nas. Zahvaljujem.

pa vas molim da ubrzamo rad ako hoćete da završimo bar u pristojno vreme do osam sati. Zato apelujem na sve da o tome povedu računa bez obzira što ima onih kojima je stalo da to se brzo završi i onima kojima je stalo da bude duže.Prema tome, sada dajem pauzu, deset minuta, a posle toga ubrzanim radom radimo dalje.(Posle